Kolega Mažar dobivate opomenu, bila je to replika. Kolegice Martinčević, izvolite.

dobivate opomenu. Kolega Šimičević, izvolite.

dobivate opomenu. Kolega Šimičević, izvolite.

Kolega Šimičević, izvolite.

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući.

i očuvanju kulturnih dobara, prvo čitanje, P.Z.E. br. 627, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo. Glasovalo je 117 zastupnica i zastupnika, 115 za, 2 suzdržana pa smo donijeli zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „1. Prihvaća se Prijedlog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo. glasujmo. Glasovalo je 117 zastupnica i zastupnika, 115 za, 2 suzdržana pa smo donijeli zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prvo čitanje, P.Z.E. br. 627, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo. je 117 zastupnica i zastupnika, 115 za, 2 suzdržana pa smo donijeli zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prvo čitanje, P.Z.E. br. 627, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo. Glasovalo je 117 zastupnica i zastupnika, 115 za, 2 suzdržana pa smo donijeli zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prvo čitanje, P.Z.E. br. 627, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim glasujmo.

dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „1. Prihvaća se Prijedlog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona.“ Molim

115 za, 2 suzdržana pa smo donijeli zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

zastupnica i zastupnika, 115 za, 2 suzdržana pa smo donijeli zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Glasovalo je 117 zastupnica i zastupnika, 115 za, 2 suzdržana pa smo donijeli zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

U 13,00 SATI. Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom. - Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prvo čitanje, P.Z.E. br. 627.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 Prije nego dam riječ poštovanoj ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek, javila se za stanku poštovana kolegica Posavec Krivec. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Pred nama je Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, čija je predlagateljica Vlada odnosno Ministarstvo kulture i medija. Pa ja u ime kluba Socijaldemokrata tražim stanku kako bi još jednom ukazali na stanje koje je iz dana u dan sve više liči na teatar apsurda i zapravo kako bi mi ovdje koliko nas ima u sabornici, zapravo se fokusirali i izašli izvan onoga što bi se sutra moglo tumačiti da smo izvan misaonog fokusa i da nekih stvari nismo bili potpuno svjesni. Naime, danas ćemo razgovarati ovdje o zakonu koji dolazi iz iste kuće, iz istog ministarstva, iz iste institucije. Znači Ministarstva kulture i medija iz koje je stigao i zakon ili nametnuti lex AP koji je imao za cilj ograničiti slobodno, neovisno, objektivno istraživanje jer jasno je već da svima potpuno jasno svima u RH, ne samo nama u oporbi, ne samo građanima već očito i vladajućima dosta svaki dan otvarati tiskovine i medije i gledati po naslovnicama koja je afera taj dan Stoga je vrhunac svega skupa da je nakon takvog jednog zakona na čelo centralne državne institucije, na čelo DORH-a stigao reći ću podobni dečko koji bi tjerao, trebao potjerati ove zločeste europske tužitelje i ostaviti prostora da se neke stvari procesuiraju u Hrvatskoj i zapravo je licemjerno i neobranjivo kada danas u piramidi vlasti od najviše do najniže razine slušamo kako nisu sporna sredstva koje su možebitno zloupotrijebljena u Ministarstvu kulture jer to su sredstva našeg proračuna i sredstva naših građana, a nisu europska sredstva. Mi bi voljeli u stanci malo se konzultirati …/Upadica predsjednik: Hvala Možemo nastaviti ili? Možemo. Hvala vam lijepa, pa ćemo onda pozvati ministricu kulture i medija poštovanu Ninu Obuljen Koržinek da predstavi Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Izvolite ministrice. Poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora zadovoljstvo mi je da danas mogu predstaviti Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ovaj zakon smo dugo pripremali i u velikoj mjeri inspiriran je i analizom dosadašnjeg zakona koji ima jedan jako veliki broj izmjena i dopuna, mislim više od 15 u 20 godina, ali brojnim koje je trebalo rješavati u međuvremenu u području kulturne baštine između ostalog i postupanja u žurnim okolnostima. U našem mandatu nekoliko smo i mi smo nekoliko puta mijenjali taj zakon pa bih podsjetila da smo u ovom saboru uređivali pitanja licenci, postupanja u hitnim situacijama, ograničenjima privremene zaštite, riješili smo što nam je bilo jako važno pitanje uknjižbe arheoloških nalazišta koji su suburbi tu mislim npr. na Dioklecijanove podrume. Omogućili smo energetsku obnovu koja se može financirati sada i nacionalnim i europskim sredstvima, a konzultirali smo u pripremi ovog sada cjelovitog zakona i brojne pogotovo europske zakone koji imaju slične sustave uređenja kulturne baštine. Ono što nam je bio ključni cilj bio je bolje definirati obuhvat odnosno područje kojim se bavi konzervatorska služba, rasteretiti sustav nepotrebnih procedura i postupaka, a s druge strane preciznije urediti postupanja kako bismo smanjili arbitrarnost, nesigurnost u postupanju konzervatorske službe, omogućit što veći broj e usluga o tome ću nešto detaljnije govoriti kad budem predstavljala zakon po člancima, ujednačiti praksu, propisati procedure, dakle urediti registre i stvoriti mogućnost za donošenje smjernica koje smo počeli donositi u našem mandatu, ali sad kao podzakonskih akata koji će olakšati rad konzervatorske službe, učiniti je kao što sam rekla predvidljivijom, a kad je ona predvidljivija i bolje usklađena i ujednačena onda je sigurno i ta razina zaštite i komunikacija između konzervatorske službe i građana kvalitetnija odnosno bit će kvalitetnija. Ja ću pokušat u ovom uvodnom izlaganju istaknuti neke ključne izmjene koje donosi ovaj zakon, a koje se odnose u odnosu na postojeći zakonodavni okvir, a ja sam sigurna sam da ćemo onda u raspravi moći i detaljnije govoriti o pojedinim pitanjima. Spomenula bih dakle uz vrlo opširan dio koji se tiče definicija kojim jednim dijelom uređuju se i definicije koje proizlaze iz međunarodnih dokumenata odnosno konvencija, a s druge strane specifične termine ovog zakona. Počela bih sa Člankom 7. gdje dakle uz pravilnike kao poznate, već ranije poznate podzakonske akte govorimo i o naputcima u kojima se uređuju različite konzervatorske smjernice. Ovo smatram posebno važnim zato jer će doprinijeti ujednačavanju postupanja konzervatorskih odjela. Početni dio zakona tiče se samog razvrstavanja kulturnih dobara, dakle nepokretna, pokretna nematerijalna kulturna baština i zapravo prva velika inovacija dolazi od Članka 13. nadalje, a to je način na koji će se utvrđivati status kulturnog dobra. Tu smo promijenili model tako da se više budući da je naš registar već sad javna knjiga koja je digitalno dostupna smanjujemo zapravo birokratski pritisak i pritisak na konzervatorsku službu da bi se rješenja o zaštiti donosila kroz upravni postupak i ona će se onako kako se to uređuje u nekim drugim sustavima npr. zaštiti prirode donositi odlukom koju će verificirati Vijeće za kulturna dobra. Ovo je važno napomenuti ne samo da se smanjuje birokracija nego kada pogledamo u primjenu zakona zadnjih 20 godina, dakle rješenja su tu, upravni postupak je tu zato da bi se eventualno netko mogao žaliti ili rušiti zaštitu na sudu, međutim u praksi se vidjelo da u 20 godina zapravo nije bilo niti jedne takve žalbe. Uvodimo određene elemente koji se ex lege štite dakle uz RAR, uz stare knjige, kroatiku, arheološku građu to su građevine i ostaci iz razdoblja hrvatskih narodnih vladara od 9. do 12. stoljeća. Što se tiče samog utvrđivanja statusa kulturnog dobra preciznije smo uredili proceduru definiranja statusa, uredili smo i to smo već ranije u izmjenama i dopunama uredili smo način dodjeljivanja privremenog statusa kulturnog dobra i ograničili da je privremeno odnosno ono tzv. preventivno, ranije se zvala preventivna zaštita moguća, moguće ju je samo jednom primijeniti. To je važno jako radi pravne sigurnosti. Međutim, ono što novo unosimo u zakon uz zaštitu kulturno povijesnih cjelina koje su postojale i sad uvodimo i mogućnost određivanja kontaktne zone. Kontaktnu zonu se obavezno uređivalo odnosno utvrđivalo za dobra koja su pod zaštitom UNESCO-a, međutim mi ju sada uvodimo i za spomeničke cjeline koje su samo uključene u nacionalno zakonodavstvo. Zašto je to važno? Zato što će zapravo samo ono što je tzv. core zona, zaštićena zona ono, ono područje za koje će se morati ishoditi dokumentacija za svaki pojedini projekt koji se planira dok će se definirana kontaktna zona unositi u prostorne planove i neće biti potrebno ishoditi bilo kakva odobrenja konzervatorske službe. ta rješenja odnosno ti dokumenti o zaštiti koji se odnose na kontaktnu zonu i na zaštićenu zonu unosit će se u informacijski sustav koji se vodi u Ministarstvu kulture, međutim on će biti povezan i sa informacijskim sustavom koji uređuje prostorno planiranje, što će sve jako ubrzati ishođenje dokumenata. Propisujemo vrlo detaljno sadržaj odluke o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra i ono što je specifično, osim onog narativnog opisnog dijela koji se tiče opisa, obuhvata, vrednovanja, značenja itd., precizno definiramo da u Registru kulturnih dobara trebaju biti upisane mjere zaštite budući da se registar vodi kao javna knjiga, to će omogućiti građanima da zapravo imaju vrlo transparentan uvid, ako je nešto zaštićeno kulturno dobro, koje su karakteristike tog dobra zaštićene i koje su mjere zaštite koje se primjenjuju. Sam registar, kao što sam rekla, već je sada dostupan u elektroničkom obliku i mislim da je jedan instrument kojeg naši građani već u velikoj mjeri Zakon uređuje i odnos načina zaštite odnosno registra sa registrima koji se vode u specijaliziranim baštinskim ustanovama, dakle arhivima, knjižnicama i muzejima, pa propisuje da su ti registri sastavni dio Registar kulturnih dobara, tako da nemamo više dupliciranja. Važno je da zadržavamo i mogućnost zaštite dobara od lokalnog značaja, tamo gdje, radi se o nekim vrijednostima koje nemaju karakteristike da bi ih se zaštitilo i upisalo u Registar kulturnih dobara, omogućuje se lokalnim sredinama da prepoznaju te vrijednosti bilo da su baštinske, spomeničke, etnološke neke cjeline, ruralne ili tako nešto, da ih zaštite na lokalnoj razini i donesu mjere zaštite. Slijedeća cjelina govori o mjerama zaštite i očuvanju kulturnih dobara, ovo je vrlo važan dio zato jer prvi put detaljno detaljno propisujemo sadržaj mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, to su članci od 24 nadalje i tu bih istaknula da ćemo osim jasnije upute konzervatorima, o svom instrumentariju mjera zaštite koje mogu koristiti sasvim sigurno doprinjeti i pravnoj sigurnosti i jasnoći za sve one koji se referiraju na naše registre i zapravo temeljem registara odlučuju o tome kako će upravljati pojedinim kulturnim dobrom. Čl. 26. propisuje precizno, to je prvi put da unosimo u zakon što sve mogu biti mjere zaštite, dakle od čuvanja cjelovitosti, izvornosti, poboljšanja itd., posebno ovdje ističem alineju koja govori o načinu prihvatljivog korištenja kojim se ne narušava svojstvo kulturnog dobra odnosno prihvatljive promjene i osiguravanje održivosti. Ovdje zapravo otvaramo mogućnost da se kroz obnovu unaprjeđuje status kulturnih dobara posebno npr. kada govorimo o prilagodbi osobama s invaliditetom, dakle pristupačnost, energetska učinkovitost, dakle sve ono što treba i danas implementirati mi to implementiramo kroz kroz sve današnje programe obnove, a to ranije je bilo u nekom raskoraku sa mjerama zaštite koje su u biti podrazumijevale intaktnost i ne mijenjanja bilo kakvog obilježja kulturnog dobra. Važan članak, to sam istaknula i u raspravi na odboru, smatram čl. 27. koji govori o digitalizaciji kulturnih dobara zato jer mi danas jednu veliku količinu kulturnih dobara i pogotovo pokretne baštine digitaliziramo i jako je važno urediti kako se postupa, tko je vlasnik i kako se mogu ustupati takvi digitalni podaci i gdje se oni mogu pohranjivati. To nije samo važno za danas, to je za budućnost i mi zapravo uređujemo da su ti digitalni podaci odnosno meta podaci da se s njima upravlja na isti način kao sa materijalnim predmetom, nepokretnim kulturnim dobrom, dakle mora se definirat vlasništvo i način na koji se to može koristit. Jedna od najvećih reformi koju donosi ovaj zakon to je svakako izrada konzervatorskih podloga. Za taj projekt osigurali smo sredstva iz NPOO-a, raspisane su nabave, u ovom trenutku rade se konzervatorske podloge za 60 najznačajnijih kulturno povijesnih cjelina, međutim do kraja '26.g. izradit će se konzervatorske podloge za sve kulturno povijesne cjeline i zapravo te konzervatorske podloge bit će povezane sa sustavom prostornog planiranja i omogućit će puno brže ishođenje svih potrebnih dokumenata kada se rade bilo izgradnje, bilo obnove dobara, u prvom redu u kulturno povijesnim cjelinama. Zakon razrađuje načine upravljanja kulturnim dobrima i provedbu planova upravljanja, dok su oni dosad bili obvezni samo za gradove koji su zaštićeni u u okviru UNESCO-ve zaštite, to je obveza iz konvencije, mi zapravo propisujemo na koji način se upravljaju, na koji način JLS upravljaju kulturno povijesnim cjelinama i otvaramo mogućnost donošenja takvih planova upravljanja. Uređujemo isto tako prvi put i načine na koji ministar nadležan za kulturu donosi odluke o upravljanju arheološkim parkovima, nalazištima i zonama, kao i lokalitetima memorijalne baštine, to dosad uopće nije bilo uređeno. Čl. 31. je isto tako iznimno važan za lokalne samouprave, a govori o konzervatorskim smjernicama i odnosu sa odlukama o komunalnom redu. Tu znamo da smo imali jako puno prijepora sa pojedinom, pogotovo s nekim lokalnim samoupravama koje su očekivale da se zapravo konzervatorske službe bave komunalnim temama. Na ovaj način jasno objašnjavamo da odluka o, dakle da smjernice vezano uz komunalne redove se moraju ugraditi u odluke o komunalnom redu i propisujemo jasnu nadležnost lokalnih samouprava sukladno njihovim pravilnicima da onda te odredbe nadziru. Uređujemo u čl. od 32 do 35 zaštitu kulturnih dobara u izvanrednim okolnostima, nažalost mi smo se u našem mandatu suočili sa dva razorna potresa, ali i sa nevremenima i sa poplavama morali smo donositi žurne mjere, tu zakon nije bio dovoljno dobro definiran, tako da sada vrlo jasno propisujemo sve korake, od utvrđivanja štete, propisivanja hitnih mjera, dio toga smo mijenjali već u onim zakonskim izmjenama '20. i '21. g. kad se donosio i Zakon o obnovi, definira se uloga Hrvatskog restauratorskog zavoda, itd. Sljedeći dio zakona govori o koncesijama na kulturnim dobrima i taj dio nismo mijenjali u odnosu na sadašnji zakon, jednako kao i dio koji se tiče zaštite arheološke baštine, iako smo tu uz uz planove upravljanja detaljnije razradili pojedine teme, međutim, ono što bih posebno istaknula u tom članku, gdje zapravo predviđamo da u gradovima, u prvom redu su to gradovi koji se nalaze na arheološkim lokalitetima, sredstva za financiranje arheoloških istraživanja, ako je investitor fizička osoba koja gradi na svom građevinskom zemljištu kuću ili obnavlja kuću za sebe, za svoje potrebe, za svoje stanovanje, te troškove za financiranje arheoloških istraživanja financirat će se putem Ministarstva kulture iz državnog proračuna. Moramo bit svjesni, pogotovo u nekim gradovima, ja uvijek spominjem Ilok, za koji znamo da inače imamo problem iseljavanja i onda još vi imate, recimo, nekakvu kuću u kulturno-povijesnoj cjelini i tako vrlo nisku vrijednost nekretnine i još ste opterećeni troškom da morate provesti arheološka istraživanja, jednostavno smatramo da ako to naši građani rade za svoje potrebe i za potrebe svog stanovanja, da je jedino ispravno da se to financira javnim sredstvima to istraživanje jer i tako najčešće ta istraživanja rade zaposlenici javnih ustanova. Čl. 50-60 su ključni za postupanje konzervatorske službe i odnos sa sa sustavom izdavanja građevinskih dozvola, dakle u tom dijelu zakona uređujemo izdavanje posebnih uvjeta, potvrde glavnog projekta, odobrenje za zahvate na kulturnom dobru i drugih akata koji su povezani sa Zakonom o građenju. Ovdje uvodimo novu EU koja se zove prethodna konzervatorska lokacijska obavijest koja će biti u punoj funkcionalnosti trenutkom završetka projekta izrade konzervatorskih podloga, međutim, već se sada može vidjeti kako to izgleda, na našem registru, odnosno Geoportalu, na primjeru grada Šibenika za koji smo izradili prvu konzervatorsku podlogu, dakle svaki građanin, svaki investitor, svaki projektant će moći zatražiti od konzervatorskog odjela prije nego što uopće pokrene proceduru osnovnu informaciju za tu česticu, odnosno tu lokaciju kakav je opseg prihvatljivog zahvata, koje su prihvatljive promjene, koje su mjere zaštite očuvanja kulturnih dobara, treba li ili ne treba izrađivati konzervatorski elaborat, to je jako važno jer se znalo dogoditi da se u tom postupku odjednom pojavi zahtjev za izradom konzervatorskog elaborata. U tom dijelu isto tako, uvodimo novi instrument, a to je ako se u kulturno-povijesnoj cjelini gradi na nekoj značajnoj lokaciji neki novi dakle potpuno novi, da se onda neko suvremeno arhitektonsko rješenje, onda će stručno mišljenje o prihvatljivosti tog rješenja dati povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za kulturu. Tu je ideja, da zapravo taj odnos prema novim gradnjama, prema interpolacijama u kulturno-povijesnim cjelinama, bude usuglašen na razini cijele države. Dakle čl. 50-60, oni vrlo precizno sada uređuju sve te postupke, definira se što su jednostavni, što su složeni zahvati, u svakom slučaju na ovakav način bit će potpuno jasno svima koji sudjeluju u procesu ishođenja dokumentacije i ishođenja potvrda lokacijskih i građevinskih dozvola koji su točno koraci, koja je, koji je tip dokumentacije, koje su procedure i koliki su rokovi. Dio koji se tiče izvoza, uvoza i povratak kulturnih dobara koji je vezan uz usklađivanje s europskim i međunarodnim propisima nije se mijenjao, jednako kao ni dio koji se odnosi na nadzor nad prometom kulturnim dobrima. Skrećem pažnju na još dva segmenta zakona, dakle poglavlje 10, obveze i prava vlasnika kulturnog dobra i drugih odgovornih osoba, tu uređujemo pitanje vlasništva, nalaza pokretnog dobra i obveza, postupanja sa građevinama arheološkog značenja, još jednom napominjem, ti čl. 75-76 preneseni su iz izmjena i dopuna koje smo donijeli ranije i kojima smo omogućili, npr. uknjižbu Dioklecijanovih podruma, pitanje koje se stotinu godina nije uspijevalo riješiti. Uređuju se obveze vlasnika i drugih odgovornih osoba, obveza usklađivanja s mjerama zaštite, kao i obveze nositelja prava i drugih odgovornih osoba. Zadržavamo institute ograničenja posjeda, upotrebe, ograničenja prometom kulturnim dobrima, pitanje imenovanja privremenog skrbnika, postupanja sa napuštenim kulturnim dobrima, kao i pitanja prvokupa koja su posebno važna u slučaju nekih jako vrijednih spomenika koji se nađu na prodaji. Ono što bih još možda istaknula, još samo dva segmenta. U poglavlju 11. govorimo o obavljanju poslova na zaštiti i i očuvanju kulturnih dobara, uređujemo na drugačiji način ustroj naših područnih konzervatorskih odjela. Mislimo da će to biti puno primjerenije, da će se bolje surađivati unutar odjela, uređuje se pitanje postupanja inspekcije zaštite kulturne baštine. Posebno se definira što je i sad bilo u zakonu Hrvatskog restauratorskog zavoda koji je ključna ustanova koja obavlja poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara uz sve poslove koje oni obavljaju u postupcima konzervacije i restauracije važna je i njihova uloga kao središnjeg dokumentacijskog centra kulturne baštine, uređuje se pitanje licenci, sastav i djelovanje Vijeća za kulturna dobra, pitanje financiranja. Dakle, znamo da smo u odnosu na spomeničku rentu imali jedan veliki broj izmjena i dopuna u ovoj iteraciji, odnosno u donošenju ovog cjelovitog zakona zadržali smo se na rješenju koje je postojalo u prethodnim zakonima. I u prethodnom zakonu temeljem tih svih izmjena i dopuna i naravno na kraju uređujemo prekršajne odredbe koje se tiču mogućih kršenja zakona. Kao što sam rekla uvodno dugo smo radili na pripremi ovog zakona potaknuti i dijelom određenim problemima u provedbi postojećeg zakona, dijelom potrebom da se neka pitanja koja smo imali uređena zapravo a koje zakonske odredbe nikad nismo provodili uklone iz zakona one gdje nije bilo jasno propisano postupanje da se bolje po tome postupa i vjerujem da je zaista pred vama jedan suvremen zakon koji će svima i vlasnicima i korisnicima i potencijalnim investitorima, konzervatorima, restauratorima, dakle svima onima koji su vezani uz kulturnu baštinu na ovaj ili na onaj način, jedinicama lokalne samouprave, ali prije svega našim građanima omogućiti jedan puno kvalitetniji, sigurniji pravni okvir, jasniji i da će to u konačnici za rezultat imati još bolju skrb o našoj vrijednoj kulturnoj baštini. Hvala. Hvala ministrice. Možete se vratiti na mjesto. Prije nego što prijeđemo na replike pozdravimo učenike i učenice, te njihove profesore Ekonomske škole Šibenik. Dobro došli u Hrvatski sabor. Sada idemo na replike. Ima 22 replike. Prva je na redu kolegica Martinčević, izvolite. Poštovana ministrice obzirom da danas ovako prigodno raspravljamo o ovom zakonu moramo postaviti pitanje koje je vezano uz cijelu mrežu različitih afera, te ozbiljnih optužbi za kriminal i korupciju u vašem ministarstvu. Kriminal i korupcija nisu neka novost u HDZ-u i ministarstvima, no na žalost novost je ovaj sukob nadležnosti koje je u eter bacio premijer Plenković za korupciju, za kriminal i ozbiljne optužbe za krađu novca u vašem ministarstvu nadležno je europsko tužiteljstvo kako to tvrdi glavna europska tužiteljica ili je nadležan vaš dečko Ivan Turudić kako to tvrdi Andrej Plenković. Hvala. Kolega Mažar, izvolite povreda Poslovnika. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Članak 238. kolegice ne znam da li ste pročitali Uredbu o osnivanju europskog javnog tužitelja u Republici Hrvatskoj čija je nadležnost nacionalna, čija je europska vezano za sredstva koja su pod nekom inkriminacijom. Ali ono što ste sigurno krivo rekli, odnosno vidim da baš ne pratite i ne razumijete temu je gospodin Turudić. Dakle, glavna državna odvjetnica je gospođa Zlata Hrvoj Šipek. Kolega Mažar dobivate opomenu, bila je to replika. Kolegice Martinčević, izvolite. **Martinčević, Natalija (Reformisti)** Pa ja bih zaista, povreda 238. voljela da meni HDZ malo objasni možda i vi još jedanput jer malo sporije očito ja to shvaćam tko će kontrolirati ove silne novce koji su prema optužbama ukradeni u ministarstvu da li će to biti tužiteljstvo, DORH i vaš dečko Turudić kad to dođe jer će taman on preuzeti funkciju ako izbori ne budu prije. Ili će to biti europska tužiteljica kao što ona tvrdi. Evo pojasnite mi još malo. Dobivate i opomenu i vi zbog toga što ovo nije bila povreda Poslovnika. Kolegice Radolović, izvolite. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Povrijeđen je članak 238. kolega Mažar pa zaista grubo iznosite neistine. Glavna europska tužiteljica u svom preciznom dokumentu koji je objavila, izjavi je rekla i demantirala premijera i ministricu i citiram, rekla da je 6 milijuna kuna, odnosno oko 800 000 eura najprije knjiženo na teret općih prihoda i primitaka Državnog proračuna, takozvanog izvora 11, a naknadno je 1. prosinca preknjižen na izvor Fonda solidarnosti EU-a tako da je vrlo jasno čija je ovo nadležnost. To je Ured europskog javnog tužitelja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Radolović povrijedili ste Poslovnik. Dakle, možete o tome govoriti u svojoj raspravi koju ćete imati, ali ovo nije bila povreda Poslovnika pa dobivate opomenu. Kolega Šimičević, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Članak 238. Evo na tragu ovoga što ste kazali kolegice su mogle u slobodnom govoru govoriti bilo što hoće. Ovdje imamo imamo Zakon o zaštiti kulturnih dobara i mislim da je tema zakon. Ako imate nešto protiv ministrice ili bilo njezinog rada organizirajte ispred Bašćanske ploče konferenciju i tamo sve kažite. Nemojte nas opterećivati sa vašim slabostima. **Jandroković, vi ste kazali ono što sam ja dao do znanja zastupnicama, tako da moram i vama dati opomenu jer ste iskoristili to za repliku, pa idemo sada sa odgovorom ministrice Obuljen-Koržinek. Izvolite. Hvala vam poštovana gospođo zastupnice. Žao mi je da koristite takve riječi, koliko je meni jasno istražuje se kriminal i korupcija na Geodetskom fakultetu, a jedan dio sredstava Geodetskom fakultetu je uplaćen iz Ministarstva kulture za hitna postupanja nakon potresa da bi se procijenile štete i da bi se spasili ljudski životi. Ako je netko ta sredstva zloupotrijebio nikome nije veći interes nego meni da se to otkrije i da se to sankcionira bez obzira, a to sam više puta rekla jesu li to hrvatska nacionalna sredstva ili europska sredstva. Isto tako od prvog dana tvrdimo i tvrdim to i sad, a to smo dokazali i pokazali ne samo Ministarstvo kulture i medija nego i Ministarstvo financija, graditeljstva i SAFU kao agencija revizijska da su ova konkretna sredstva bila nacionalna. Međutim, bez obzira jesu li nacionalna ili europska sve treba … …/Upadica predsjednik: Hvala Da vam je doista u interesu da se to što prije otkrije onda ne biste dovodili u pitanje onoga tko je prvi krenuo otkrivati nego biste ga pustili da obavi svoj posao, ali ja ne mislim da su sve krađe u RH iste. Primjerice čini mi se da se u Ministarstvu kulture znatno kulturnije krade, štoviše čini mi se da krađa u Ministarstvu kulture uspjela uzdići na rang umjetnosti jer su artefakti toliko rafinirani da se ne može ni procijeniti tko bi mogao protumačiti kompleksnu mrežu koja je ovdje u slučaju javne nabave proizvedena i tko bi onda za nju posljedično bio nadležan, ali s obzirom na ove zakonske izmjene ja ću vas pitati slijedeće. Hoće li ovi izvidi imati utjecaj na obnovu kulturne baštine i s obzirom na sam tijek obnove, ali i s obzirom na buduća i trenutna povlačenja sredstava bilo iz Europe, a onda posljedično iz Hrvatske … …/Upadica predsjednik: Što se tiče povlačenja sredstava to je javnosti dobro poznato. Ministarstvo kulture i medija nakon potresa preuzelo je najveću odgovornost 293 objekta se iz Fonda solidarnosti su se financirala putem Ministarstva kulture i medija. Sve dosadašnje kontrole i revizije nisu pokazale nikakvih nepravilnosti tako da prilično je nelagodno kad ovako lakonski na temelju valjda namjenskih napisa vi lijepite etikete, pa ajmo konkretno pretpostavljam da mislite na ovu javnu nabavu koja je izašla u jučerašnjim medijima. Radilo se o pripremi dokumentacije za Fond solidarnosti koja košta 5 tisuća kuna da bi se dobila sredstva u iznosu od 10 milijuna eura.

Kolegice Bedeković izvolite. utvrđeno proglašenje statusa kulturnog dobra odnosno propisani su kriteriji za utvrđivanje statusa kulturnog dobra prema kojima je potrebno izraditi prijedlog za utvrđivanje statusa, a odluka o proglašenju statusa kulturnog dobra je zapravo novi način utvrđivanja svojstva kulturnog dobra i njegovog upisa u Registar kulturnih dobara RH kao i zabilježbu nepokretnog kulturnog dobra u zemljišne knjige. I upravo je zabilježba kulturnog dobra u zemljišne knjige omogućila odnosno omogućuje transparentnost prilikom obavljanja pravnih poslova na svim nepokretnim kulturnim dobrima, pa bih vas molila vaš komentar vezano za kriterije i vezano za zabilježbu. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala vam. Kao što sam rekla ideja je bila zapravo smanjiti administrativne procedure, iskoristiti mogućnost koju sada imamo pružanjem e-usluga i izgraditi takav sustav gdje će te odluke automatski biti vidljive i u drugim registrima. Naravno velika je razlika zaštićuje li se pojedinačno kulturno dobro koje je, ima ograničeni broj vlasnika ili najčešće jednog vlasnika ili nekoliko vlasnika ili se zaštićuje kulturno povijesna cjelina. U slučaju kulturno povijesne cjeline jako je teško bilo doći s informacijom do svih na koje se to potencijalno tiče zato su ta rješenja zapravo imala ograničeni ako ikakav smisao. Sad to sve postaje digitalno dostupno, povezano sa svim registrima i sigurno građanima puno lakše i brzo za doznati sve potrebne informacije. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovana ministrice, gledam malo Registar kulturnih dobara na stranicama ministarstva i vezano uz nematerijalna kulturna dobra u RH prema registru je 227, a kad gledate listu UNESCO-a onda ih je 24. Naravno da je registar živo tkivo koje se mijenja i nadograđuje. Kad gledam riznicu Međimurja našu, jel ja sam Međimurka onda se kaže da na listi UNESCO-a s područja Međimurja su tri kulturna dobra, a po vašem registru samo dva. Znači to su međimurska popevka, zatim medičarski obrt s područja sjeverozapadne Hrvatske i bio je umijeće izrade tradicijskih dječjih igračaka s područja sjeverozapadne Hrvatske, dakle tri kakti iz Međimurja, a sad je ispalo da je samo Hrvatsko zagorje. Mislim što se tu dogodilo, ja jesam na pol Zagorka, drago je meni za Zagorje ne, ali što se dogodilo da smo sad umjesto tri Međimurje ima na listi UNESCO-a samo dva. Što se tu dogodilo na koji način se to određuje tko će na tu listu i evo to malo pojasnite. Hvala. **Jandroković, Hvala vam. Prvo meni je drago da se baš u Međimurju u Čakovcu zapravo stvorila ta riznica i jedan iznimno zanimljiv interpretacijski centar koji približava vrijednosti naše nematerijalne kulturne baštine. Taj se registar stalno mijenja, mi smo kad smo obilježavali 20-tu obljetnicu konvencije tiskali smo knjigu ovo ljeto 220 dobara, sad ih je već mislim da ste vi rekli 227, možda je još koji upisan jer je bilo sad prije par dana povjerenstvo, a ovo što se tiče umijeća izrade drvenih igračaka, nemam ovdje sad knjigu kod sebe, ali koliko se sjećam, aktivno sam tad, kad smo upisivali te prve, prva dobra nematerijalna na UNESCO-ov popis u tome sudjelovala, zaista se govorimo o sjeverozapadnoj Hrvatskoj jer to je tradicija, kao medičarstvo, tako i drvene igračke, ne samo Zagorje, nego sjeverozapadna… .../Upadica: Hvala./... Hrvatska, pa je to objedinjavalo i Međimurje. Provjerit ću. izvolite. **Tramišak, Nataša (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče, poštovana ministrice. Dakle mi nismo ni tužitelji ni suci ovdje, trebamo odraditi svoj posao, to je modernizirati Zakon o očuvanju kulturnih dobara. Svakako sve više smo svjedoci valorizacije kultrune baštine i u svrhe naravno i ekonomske, ali i očuvanja hrvatske baštine na koju se ponosimo. Cilj zakona je i pojednostaviti određene postupke jer kad govorimo posebno o nepokretnoj kulturnoj baštini i govorimo o spomenicima kulture, potrebno je dosta dokumenata i dokumentacije ishoditi prije nego uđemo u postupak obnove iste. Dakle evo, jedna novina je prethodna konzervatorska informacijska obavijest. Uvodite je i u sustavu e-Građani, pa možete li malo pojasniti je li sva kulturna baština RH već dostupna kroz tu informacijsku obavijest, što ona znači za sudionike u procesu

naši građani su znali prolaziti, ja bih rekla, ponekad neizvjestan put koliko će on trajati i što će ih sve na tom putu čekati, pogotovo kad se radilo o različitim postupanjima između različitih konzervatorskih odjela kroz ovu informaciju dobit će se precizne upute, dakle u kojoj kategoriji vaše kulturno dobro, koju dokumentaciju, trebate li ići na ishođenje posebnih uvjeta, možete li to dobiti izravno iz konzervatorske podloge, trebate li izraditi konzervatorski elaborat, ako da,

Zahvaljujem. Poštovana ministrice, nama je na adresu resornih saborskih odbora i saborskih zastupnika pristigao dopis Hrvatske udruge arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata u kojima navode da iako im je kroz e-Savjetovanje, prihvaćene su im izmjene čl. 50 nacrta prijedloga Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a koji se odnosio na provedbu javnih arhitektonskih urbanističkih natječaja kao najuspješnije metode zaštite i očuvanja nepokretne kulturne baštine, međutim, isti je onda na sjednici Vlade 283., 8.2. usvojen bez te iste dopune. Ja vas sad pitam, u biti, čemu onda uopće e-Savjetovanje ako ste nešto usvojili na njemu i onda je taj prijedlog išao bez te dopune na sjednicu Vlade i naravno da tu Hrvatska udruga arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata pozivaju na Zakon o pravu na pristup informacija i Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona **Obuljen Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam. S obzirom da smo mi stalno u kontaktu sa društvom arhitekata, ne vjerujem da ima potrebe za pravom na pristup informacijama, svi su materijali dostupni. Dosta smo se oko toga dvoumili. Naime, kao što znate, arhitekti su zagovarali taj institut i kod izmjena odnosno donošenja Zakona o građenju, mi moramo biti usklađeni sa tim Zakonom, s obzirom da to kao institut nije prihvaćeno u temeljnom zakonu, mi smo zadržali onu odredbu koju sam uvodno i istaknula, a to je da se u slučaju građenja novih građevina na lokacijama koje su od posebnog značenja unutar kulturno povijesnih cjelina, dakle stručno mišljenje o prihvatljivosti rješenja, donosi povjerenstvo koje imenuje ministar, sada je to ovisilo o procjeni pojedinog konzervatorskog odjela i tu je bilo dosta arbitrarnosti i dosta subjektivnog mišljenja.

Evo, posljednjih nekoliko godina resorno ministarstvo na kojem ste vi na čelu značajno ulaže u obnovu i revitalizaciju spomeničke baštine sa javnim ciljem, obnoviti i sačuvati te prostore, ali unijeti i dodatni život jer mislim da nikome nije cilj, a to vi jasno često puta ističete, da to budu određeni konzervatorsko-zaštićeni objekti, a da u njima nema života, što je zaista opasnost da se dogodi i priobalju. Ja bih spomenio da mi imamo između ostalog, posebno zaštićene objekte koji su u cijelosti školski obrazovne institucije ili su dio zaštićene cjeline i njihova obnova, da bi se mogla adaptirati, da bi se mogli prilagoditi današnjoj modernoj nastavi, uključuje često puta stroge i konzervatorske smjernice, pa na koji način uspijevate sve to pomiriti kako … .../Upadica: Hvala vam./... bi sačuvali te prostore i ispunili svrhu. **Jandroković, Hvala vam. Ono što uvijek ističemo, baština se najbolje čuva kad se koristi. Najgore propada napuštena baština. Da bi se koristila, pogotovo za namjene današnjih, bilo stanovanja ili poslovanja, trebaju prilagoditi današnjim standardima, bez da izgubi svoja spomenička svojstva. Zato sam uvodno spomenula i jasne smjernice kad govorimo o prilagodbi, recimo, pristup osobama s invaliditetom, ali svakako i energetsku obnovu. Već na početku mog mandata prionuli smo tom poslu, izradili smo smjernice energetske obnove, osigurali smo prvi put iz europskih sredstava sredstva za energetsku obnovu kulturne baštine, dakle sve radimo upravo u tom smjeru da omogućimo one minimalne ili racionalne ili održive prilagodbe koje će osigurati da se ne narušava svojstvo kulturnog dobra, a da se može kvalitetnije živjeti ili poslovati. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem uvažena ministrice. Nastavit ću se na pitanje kolegice Radolović, naime, ovaj upit tj. ovaj protest, rekla bih, koji je došao i od Udruge arhitekata i od komore, ukazuje na to da oni nisu suglasni sa ovim postupkom, prije svega, nisu suglasni s time da se u e-Savjetovanju nešto prihvati, piše prihvaća se, a da bi se naknadno u prijedlogu koji je došao nama na klupe tih izmjena nema, to je izigravanje Zakona o pravu na pristup informacijama i kodeksa, to je jasno. Prvo moje pitanje, zbog čega ste tako to postupili, a drugo je zaista pitanje javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja koje arhitekti i urbanisti već zadnje vrijeme višekratno u javnosti, ne samo zazivaju nego se bore za to,

Hvala vam. Već sam na to odgovorila, ja samo bih rekla da ništa mi ne izigravamo, vi ste dugo u Saboru pa znate da je procedura, postoji javno savjetovanje. Nakon javnog savjetovanja mi konsolidiramo tekst i onda tekst ide na mišljenja resornim ministarstvima, sve je priloženo u dokumentaciji, Ministarstvo graditeljstva nije bilo suglasno da u našem zakonu unosimo takav instrument koji ne postoji u temeljnom Zakonu o građenju, ali mi smo zato unijeli ovaj, ovu odredbu koju sam ranije citirala u čl. 50 za koju smatramo da će biti značajni doprinos transparentnijem odlučivanju o prihvatljivosti novih izgradnju ili interpolacija u kulturno-povijesnim cjelinama. Ovaj Zakon je prošao i javnu raspravu uživo sa arhitektima, puno smo o tome razgovarali i ovo je već značajan korak naprijed. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovana ministrice. Mjere zaštite kulturnih dobara donosi ovaj Prijedlog zakona, on je dobar i jasan. Hrvatska se nalazi na području koje je bilo na razmeđi svjetova i kultura, prepoznatljiva je u kulturnom svijetu, izuzetno bogatom baštinom koja govori o nama, našem identitetu, ovdje civilizacija cvjeta i prije stoljeća sedmog. Mnogi prepoznatljivi vrijedni spomenici propadaju. Da li ste razmišljali o mogućnosti koncesioniranja i da bi koncesionari radili restauraciju po savjetu restauratora i da da bi se kontrolirala namjena, bolje nego da rade kocke i kvadrove, ta jednostavna geometrijska tijela ili recimo, stari grad Frankopan u Severinu na Kupi koji je jedno divno zdanje, divan primjer naše prošlosti, baštine Koržinek, Nina (HDZ)** Hvala vam g. zastupniče. Slažem se s vama. Kulturna baština je zaista jedna od iznimnih resursa koje imamo, koje smo naslijedili, koje baštinimo i koji se mogu stavljati u različite funkcije. Mislim da zakon, kad se pogleda cjelovito, donosi jedan jasniji okvir i za upravljanje, spomenula sam, postoji i mogućnost davanja koncesija i drugih načina stavljanja u upotrebu kulturnih dobara na način da se održivo njima upravlja i koristi i da im se pronalaze namjene koje će onda omogućiti da se u tim baštinskim prostorima privlači različiti oblici djelovanja, poslovanja ili stanovanja, čime se onda baština najbolje i čuva. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovana ministrice, u svojem ste izlaganju rekli da će se u registar kulturnih dobara između ostalog, upisivati i meta-podaci. Koji su to meta-podaci i na koji se meta-registar mislite referencirati s obzirom da taj meta-registar još ne postoji. Hoćete ga formirati ili nešto drugo koristiti? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, u proteklih nekoliko mjeseci smo svjedoci devastacije povijesne jezgre Karlovca i po tom pitanju se ništa ne poduzima, ono što nije uništio potres, sad trenutno to uništavaju strojevi. Mislite tu nešto poduzeti? Hvala. **Jandroković, Hvala vam g. zastupniče. Prvo, meta-podatke sam spomenula u kontekstu članka koji uređuje digitalizaciju i upravljanje digitalnim kulturnim dobrima, a to je cijeli naš sustav e-Kultura koji je izgrađen kao digitalni registar, potpuno kompatibilan sa meta-podacima koji se zapravo definiraju u okviru Europeane i samo sam u tom kontekstu spomenula, dakle i podaci i meta-podaci kojima se mora upravljati, mora se znati tko je vlasnik i na koji način se mogu dati na korištenje. A što se tiče ove situacije koja se događa u Karlovcu, radi se o infrastrukturnom projektu projektu koji provodi Grad, aglomeraciji unutar Zvijezde i kao i u slučaju bilo kakve druge štete na nekom gradilištu, postoje inspekcije koje moraju utvrditi jesu li oni koji su vršili radove to radili uz sukladno projektu, to nije konzervatorska služba, to su inspekcije koje prate građenje. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala g. predsjedniče, gđo ministrice. Govorim vam kao bivši konzervator. Uistinu, moram odati priznanje na ovome Zakonu, ali prije svega bi se, u ovom trenutku htio osvrnuti na vraćanje dostojanstva konzervatorskoj struci i i to iščitavam u cijelom nizu ovih dokumenata. Možete li malo pobliže objasniti što vas je navelo da uvedete u čl. 96 ojačavanje naše službe i to kroz uvođenje novih kao što su područni konzervatorski uredi, područne konzervatorske službe, područnu konzervatorski odjeli te njihove ispostave. Vidio sam i u uredbi, vladinoj uredbi o plaćama da su i kolege konzervatori koji su bili do sada prilično potplaćeni, osobito onaj segment arhitekata koji su na tržištu nalazili puno više prostora, sada dobili mogućnost i za veće plaće. Čestitam na tome, molim vas, pojasnite malo Nina (HDZ)** Hvala vam. Mi smo pažljivo analizirali ustroj službe, imamo 19 odjela koji su različite veličine, obuhvata, tradicije. Ranije smo imali regionalne urede iz kojih su kasnije nastali manji konzervatorski odjeli, ta razjedinjenost ili umrvljenost na neki način je spriječila dobru komunikaciju unutar službe i tu je došlo do različitih postupanja, tako da ćemo uvesti zapravo te središnje konzervatorske odjele i konzervatorske ispostave i da, dobro ste primijetili, razina odgovornosti npr. jednog pročelnika konzervatorskog odjela, pogotovo na obali, sa tisućama predmeta godišnje interesima investitora nemjerljiva je sa sadašnjim, sadašnjom plaćom koja je na razini voditelja službe u ministarstvu, dakle neusporediva odgovornost i to će se sada uskladit. Krivec, Ivana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS. Ministrice, teško ću naći nešto u ovome zakonu što bi rekla da tu ne pripada ili da mu nije mjesto, štoviše meni je drago da se ojačava sustav zaštite kulturnih dobara u RH. No postavljam pitanje, koliko kapaciteta Ministarstvo kulture i medija u ovom trenutku ima za kvalitetnu provedbu ovoga zakona, u kojem roku očekujete da će se sve službe na terenu moći staviti u funkciju ovoga zakona i da se zapravo zadrži neka konzistentnost u davanju odobrenja odnosno mišljenja jer sada smo svjedoci da da li u pojedinačnim zaštićenim područjima ili urbanim dijelovima dijelovima nemamo iste kriterije da oni ovise od referenta do referenta, tako da u nekim sredinama, evo u najstrožim dijelovima možete vidjeti klimu na pročelju ili nekakve elemente koji tamo ne pripadaju, dakle kada…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…očekujete da ćete u punini moć provest ovaj zakon? **Jandroković, mi smo u mojih zadnjih 8.g. mandata jako radili na uspostavi redovite komunikacije sa svim konzulatorima dizanjem kapaciteta. Moram reći, evo tu je ravnatelj uprave, mi smo prije nekoliko tjedana već imali kolegij gdje smo dali jasne smjernice pročelnicima konzervatorskih odjela za sve ono što donosi novi zakon, a što možda dosad nije bilo definirano kako će se propisivati. Ovdje nema novih ovlasti, niti puno novih poslova. Ideja zakona je da se postupanja bolje propišu, učine stručnima, da se smanji administracija tamo gdje je nepotrebna, a da se uvedu procedure tamo gdje su nedostajale i mislim da će u tom smislu zakon bit

Zahvaljujem predsjedniče HS. Evo poštovana ministrice sa suradnicima, sami ste u uvodu rekli da je zakon od 1999. i da je bilo puno izmjena dosad. Hvala Bogu što smo mi naslijedili puno kulturnih dobara, a i stvorili smo kroz svoju povijest i to svakako trebamo čuvati. Ono što bi ja vas želio pitati je da imamo često devastacija u kulturnom prostoru i na koji način ćemo zaustaviti ta bilo kakva oštećenja odnosno protupravna djelovanja da se ta kulturna dobra zaštite, da li su to konzervatori, inspektori ili neka treća vrsta? Nina (HDZ)** Ja da ne vjerujem da su ljudi u biti ispravni teško bi radila ovaj posao. Ja zaista iskreno vjerujem da kad naše informacije o tome što se smije, a što se ne smije budu jasnije, preciznije, predvidljivije, da ćemo imati puno manje potencijalnih kršitelja propisa, dakle ja vjerujem i to tako funkcionira u uređenim državama, kad znamo što je standard i kad se svi tog standarda držimo da će onda oni koji iz toga iskaču da će ih bit manje. Problem je ako, ako postoji neizvjesnost, onda da ne bi došli u neizvjesnost vi pokušavate zaobići propise. To je namjera, transparentni registri, jasna pravila, precizno propisane mjere i vjerujem da će se onda većinski i građani i investitori i projektanti tih pravila držati. **Jandroković, Gordan Hvala g. predsjedniče. Uvažena ministrice, u ovom zakonskom prijedlogu ima kvalitetnih rješenja, ima korisnih izmjena, ali ima i ozbiljan nedostatak koji se nastavlja na nedavno donesen Zakon o zaštiti hrvatskog hrvatskog jezika. Nije dovoljno hrvatsku kulturnu baštinu odnosno kulturna dobra, nije ih dovoljno štititi i očuvati nego ih treba braniti jer mi smo dvije stotine godina izloženi barbarskom napadu sa istoka i na to treba odgovoriti. Ja sam se pomalo razočarao kad sam listajući vaš uradak vidio da na prvoj strani već se zalažete da sačuva oblik, značenje, izgled kulturnog dobra. Isto tako na drugoj strani govorite o propisnoj dokumentaciji koja je potrebna da bi se u jedan zahvat moglo uć. Gdje je propisna dokumentacija da Manastir i Krka i Krupa pripadaju srpskoj kulturnoj baštini,

Hvala vam g. zastupniče. Kad ste rekli ja sam mislila da ćete pitat gdje su prekršajne odredbe? Tu su prekršajne odredbe, dakle štiti se sve ono što je propisano kao norma, postoji i sankcija u zakonu. A što se tiče Registra kulturnih dobara on precizno uređuje sve ono što je na teritoriju RH, obilježja obilježja tih kulturnih dobara, zašto su zaštićena, koja je njihova povijest u ovim konkretnim slučajevima možda i što su bile neke od tih zgrada ranije, što su danas, to je sve dio naše povijesti i dio naše kulture i baštine. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Poštovana ministrice, svakako da kulturna dobra i kao dio kulturne baštine ja bih rekao i kao nacionalno blago je nužno očuvati njihovu kulturnu vrijednost i ono što me osobno veseli da otkad praktički znam za sebe znam da mi kao Hrvati cijenimo svoju kulturnu baštinu, sve ono što imamo, ponosimo se našim kulturnim dobrima na popisu svjetske baštine od UNESCO-a, ali sam isto tako nažalost vidio i da kulturna dobra su puno više od toga. Zato se zahvaljujem i vama i ministarstvu što ste učinili, obnovili i baroknu jezgru grada Vukovara, vlastelinstvo jels, arheološku zonu Vučedol, crvku i Franjevački samostan sv. Filipa i Jakova itd. i time ne samo vratili izgled grada Vukovara kako zaslužuje nego i duh naroda koji tamo živi i drago mi je da možemo i ovim zakonom nastaviti u tom smjeru još kvalitetnije i bolje. **Jandroković, Hvala vam g. zastupniče i drago mi je da ste spomenuli taj, možda i jedan od najvećih projekata Ministarstva kulture i medija, evo mi smo tu svi bili u različitim ulogama dosta dugo i imali smo čast sudjelovati u projektu obnove znači Vukovara, Vučedola i Iloka i drago mi je zapravo da se i nastavilo nakon toga franjevački samostan koji ste spomenuli, on je kasnije obnovljen. Imamo još puno planova i za iločke utvrde odnosno zidine koje se obnavljaju za ekstenziju Vučedola, priprema se nominacija limesa koji obuhvaća jednim dijelu Osječko-baranjsku, jednim dijelom Vukovarsko, Vukovarsku županiju za upis na UNESCO-v popis kao ekstenzija multinacionalne nominacije, to bi bio prvi upis u tom dijelu Hrvatske. Puno je zaista planova i drago mi je, svaki put kad dođem u taj dio Hrvatske da vidim koliko se cijeni taj napor u obnovi kulturne baštine. **Jandroković, Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovana ministrice, SDP-ova većina u Gradskom vijeću Makarske donijela je, kako su rekli po smjernicama konzervatorske službe, odluku o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području kulturno povijesne cjeline grada Makarske. Prema toj odluci kao uređaji su definirani nadstrešnice, tende, suncobrani i slično. Na osovi te odluke SDP-ov gradonačelnik Makarske naredio je uklanjanje svih uređaja koji nisu predviđeni odlukom. Ugostitelji i trgovci su ga poslušali, neki su kupili novu opremu koja je u skladu sa odlukom gradskog vijeća. ga u gradu gradonačelnika tražili dozvolu za postavljanje nove opreme, on im je to zabranio jer kako on kaže ili laže da mu konzervatori to ne dopuštaju. Moje pitanje je, da li upravo te smjernice konzervatorskih službi mogu biti jasnije, javnije i preciznije, pa da se vidi tko štiti kulturna dobra, a tko provodi samovolju i glumi lokalnoga šefa? **Jandroković, Hvala vam g. zastupniče. Pa ambicija konzervatorske službe nije zapravo sudjelovati u donošenju ili nadzoru odluka o komunalnom redu. Zato upravo ovim zakonom precizno propisujemo da nakon što se donesu smjernice one se moraju unijeti u odluke o komunalnom redu, a onda oni koji su nadležni za provođenje tih odluka ih provede, nadziru, eventualno sankcioniraju. Tu je bilo dosta nerazumijevanja. Za konkretan slučaj u Makarskoj zaista ne znam i ne bih mogla odgovoriti, ali vjerujem da će ovakvim unošenjem tih smjernica u zakon nekako da ćemo ojačati te odredbe i da će svima biti jasnije, međutim zaista ovu konkretnu situaciju ne, ne znam i ne bi mogla komentirat. **Jandroković, Hvala g. predsjedniče. Poštovana ministrice sa suradnicima, pa kroz program zaštite nepokretnih kulturnih dobara i na području Baranje je uhvaćeno negdje desetak projekata projekata koji su u tijeku, između ostalih tu je i obnova Crkve sv. Ane u Podolju, bili ste i sami tamo ovaj jel, vrijednost je negdje oko 120 tisuća eura, Crkve Blažene Djevice Marije u Bilju 65-'6 tisuća eura, Crkva sv. Martina u Belom Manastiru, Katolički surduk u Zmajevcu, Spomenik pobjede i da ne nabrajam sve ostale projekte na području Baranje, pa me zanima da li će s obzirom da brojni ti projekti traju više godina jel, njihova samoobnova, da li će se nastavit sa obnovom istih i drugih projekata jer oni osim kulturne te i značaj itd., imaju i važan gospodarski odnosno turistički značaj poput Dvorca Eugena Savojskog u Bilju, Dvorca Esterhazy u Dardi i kažem, da li se ima u planu nastavak obnove i završetak tih objekata? Evo, hvala. Hvala vam g. zastupniče, kao što znate mi redovitim sredstvima Ministarstva kulture i medija financiramo brojne i sakralne i svjetovne objekte i nepokretnu i pokretnu kulturnu baštinu i orgulje i arheologiju i nematerijalnu kulturnu baštinu. Otvorili smo veliki, veliku mogućnost financiranja kroz europske fondove dakle to su uz ITU mehanizme, višegodišnji financijski okvir za temeljnu kulturnu infrastrukturu, NPOO za energetsku obnovu, naravno najveća sredstva koja su uopće angažirana u obnovi kulturne baštine vezuju se uz Fond solidarnosti EU i ovo područje koje je stradalo nakon potresa, tako da mislim da imamo jednu, jedan povijesni zamah. Bogatstvo smo naslijedili, puno toga, posebno sakralne baštine 10-ljećima je bilo zapušteno i zanemareno i na nama je svima i središnjoj državi…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…i lokalnoj vlasti da u tu vrijednu baštinu ulažemo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Karlić, izvolite. Hvala predsjedniče. Poštovana ministrice, ja bi prvo htio zahvaliti vama i ministarstvu na svoj pomoći i potpori u investicijama na kulturnoj infrastrukturi grada Vinkovaca, a posebno na ovoj zadnjoj zaštiti kulturne baštine i energetskoj obnovi vinkovačkog kazališta koje evo na kraju koje će sad biti prekrasno, hvala vam puno. Ovo je jedan vrlo kompleksan zakon, što se moglo vidjeti zapravo i u javnoj raspravi sa 230 gotovo komentara i prijedloga, ali ono što je najznačajnije, kulturno dobro se zaštićuje ovim zakonom kao dio nacionalne baštine, kao dio našeg identiteta i to je naše nacionalno blago. E sad, da li će se ovim zakonom spriječiti kvalitetnije moguća protupravna postupanja odnosno ugrožavanje vrijednosti ovih kulturnih dobara i eventualno njegovo izvođenje, iznošenje van iz RH. Hvala. **Jandroković, Što se tiče samog nelegalnog uvoza i izvoza tu smo vezani međunarodnim konvencijama, one su ugrađene u ovaj zakon uz odredbe koje naravno precizno definiraju postupanja svih službi ne samo konzervatorske nego i carinske, granične policije itd. Mi vrlo aktivno sudjelujemo na svim, u različitim sustavima informiranjima, educiranja, u međunarodnoj suradnji, aktivna smo članica Interpola kad se govori o nestalim, ukradenim ili nelegalno iznesenim umjetninama. Jako mi je drago da zadnjih godina, a to je javnost vidjela imamo dosta primjera gdje neke umjetnine koje su bile ukradene iz Hrvatske i prije više desetljeća vraćamo u Hrvatsku. Puno je tu onih koji sudjeluju u tim aktivnostima i Hrvatska je prepoznata kao vrlo aktivna dionica na tom području. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče. Poštovana ministrice općina Vrpolje je jedna općina u Brodsko-posavskoj županiji koja ima više kulturnih dobara koji su upisani u registar, pa evo konkretno imamo i materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara. Od materijalnih imamo i nepokretne i pokretne. Nepokretne od arheološke baštine, graditeljske baštine i sakralne, a pokretne imamo muzejsku građu. Evo prošle godine smo izgradili i u Vrpolju i opremili Kulturno turistički centar Eko-etno kuću u Vrpolju arheološki park, pa me zanima koji su prvi koraci kako pokrenuti postupak kako bi došli do upisa odnosno ostvarenja tj. pokretanja kulturnog dobra, proglašenja kulturnog dobra. **Jandroković, Hvala vam gospođo zastupnice. Što se tiče samog postupka upisa u registar nacionalni bilo da se radi o nepokretnoj, pokretnoj nematerijalnoj baštini najveći dio tih upisa događa se temeljem inicijative službe, dakle konzervatorske službe ili naših kolega koji se bave kulturnom baštinom u drugim sustavima muzejima, arhivima i knjižnicama koji to pokreću vlastitim obilascima terena, bavljenjem baštinom. Međutim, vrlo često se događa i da lokalna samouprava ili građani zainteresirani građani, udruge pokrenu inicijativu i onda se zapravo provede vrednovanje. U ministarstvu postoji povjerenstvo koje je sastavljeno od stručnjaka koji su su dobro upoznati sa različitim segmentima kulturne baštine i oni donose odluku. Nakon toga se dobro upisuje u registar. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice imam zapravo dosta pitanja za vas, ali ću se sad referirati samo na jednu temu, a to je odluka o komunalnom redu, dakle Članak 31. Ja osobno mislim da je ta odluka o komunalnom redu izuzetno bitna i izuzetno važna. Važna je, nema mjesta, nema općine, nema grada koji nema nekakav dio koji je zaštićen i izuzetno je važno da smjernice koje se utvrdi se zaista ugrade u odluku o komunalnom redu. E sad dolazimo do stvarnosti, do problema. Jedan problem je što odluku o komunalnom redu onda provode komunalni redari, dakle ona oni postupaju pa tu onda imamo nekakav problem što je nešto malo manji, ali vas pitam jednu drugu stvar. Ja nisam od onih koja je sklona imati previše povjerenstva, suglasnosti ili mišljenja, ali mi već imamo situacije kad neko donosi jedno ministarstvo donosi pravilnik uz suglasnost nekog drugog ministarstva. Da li ste razmišljali da možda

Hvala vam gospođo zastupnice. Šapnem, šapče moja glavna tajnica jesmo razmišljali smo, ali nisam čula na kraju ste pitali pa nisam čula što smo razmišljali. Onaj tu je pitanje nadležnosti, pitanje volimo govoriti o principima supsidijarnosti i odgovornosti lokalnih samouprava. Moj načelni stav, vrlo često se iza odluka konzervatora skriva neodlučnost ili neznanje ili nespremnost lokalne samouprave da provodi ono što je u njihovoj nadležnosti i što je još žalosnije nespremnost onih koji se bave prostornim planiranjem da se jasno odrede prema određenim pitanjima i onda su konzervatori zadnji braniči, branitelji prostora, zadnji branitelji komunalnih pitanja, a služba je tolika kolika jest i treba se baviti s onim s čim se treba baviti. Nemam odgovor. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika kolegica Puljak, izvolite. Evo poštovana ministrice možda na tom tragu, rekli da ste da je iz ovog zakona da su maknute i one odredbe koje se nisu dosada provodile provodile je li u praksi ih je ili je bilo nemoguće ili se jednostavno nisu provodile. Jedna stvar koju ste isto tako makli dakle u trenutnom zakonu ima poglavlje prethodno odobrenje za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru. Znači tog sad više nema, nema nikakve suglasnosti koju konzervatori daju za obavljanje gospodarske djelatnosti. Znači li to da će biti moguće recimo na Peristilu koji je spomenik nulte kategorije nasuprot Katedrale Sv. Duje u onom restoranu koji je sada tamo recimo otvorit kockarnicu, striptiz klub ili tako dalje Je li to ovaj zakon, dakle neće se u to uopće upletati, dakle neće niti konzervatori davati svoje odobrenje za tu promjenu djelatnosti? Evo, hvala. Hvala vam, da vidjela sam danas objavu dogradonačelnika Splita i pravo je osvježenje da on jednom ispravno pročita zakon. Da, zaista mi se nećemo baviti striptiz klubovima. Nije stvarno djelatnost naša. Pitanje namjene je pitanje za konzervatorsku služba onda kad je namjena prostora vezana uz vrednovanje kulturnog dobra. Drugim riječima, ako imamo apoteku koja ima kontinuitet, ima inventar, ima prostor onda mi taj prostor štitimo zato jer on ima neku tradiciju, ima inventar, ima pokretna kulturna dobra, ima neku spomeničku vrijednost. Mi nismo ti kao služba, a bili bismo i u koliziji s drugim propisima jer ugostiteljstvo uređuju propisi u ugostiteljstvu, kockarnice neki drugi propisi da bi se mi bavili takvim pitanjima. Mislim da gradovi kroz planove upravljanja to mogu …/Upadica Ovime smo došli do kraja pa sada pozivam izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovana kolegica Radolović. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici i zastupnice. Nama u SDP-u naravno da je drago bilo koji zakon koji će zaštiti kulturnu baštinu međutim s obzirom na pristiglih nemalih 229 komentara na samo e-savjetovanje, naravno da postoji mogućnost da se ovaj zakonski prijedlog u bitnome poboljša. U kom smjeru? Pa u jednom dijelu bi trebalo da tako kažemo možda više rigorozno postaviti neke kriterije, a u drugom dijelu smatramo da treba omogućiti možda veću fleksibilnost i decentralizaciju samim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Naravno da nam je svima jasno da kulturna baština sadrži i ekonomske ali i kulturne društvene vrijednosti koje se ne mogu u potpunosti izraziti novcem i cijenom te da vrednovanje samih tih vrijednosti zahtjeva upotrebu više kriterijskih analiza i suradnju različitih društvenih sektora te da to posebno dolazi do izražaja u procesu planiranja i odluke o očuvanju ili novoj izgradnji gdje se moraju uzeti u obzir dobiti i trošak različitih aspekata, bilo oni društveni, kulturni, financijski, ekonomski kao takvi. Ono što naravno nedostaje kako bi se spriječilo pogoršanje stanja materijalnog i nematerijalnog možemo reć kulturnog kapitala ali i same kulturne baštine jesu potrebne javne investicije, a radi održavanja postojeće razine kulturne baštine ako izuzmemo ovu obnovu kulturne baštine kojoj smo bili primorani napraviti zbog obnove potresom oštećenih područja koja je jako kaskala. Zapravo smo svjedoci toga da se na pojedinim područjima apsolutno ne ulaže dovoljno u samu kulturnu baštinu. Evo ja primjerice dolazim iz Pule gdje pričam o obnovi stepeništa Mornaričke crkve, uzimam stvarno kao plastičan primjer pa već ne znam, 10 godina, 12 godina koliko sam ja već u politici i stalno se prebacuje loptica sa jedinice lokalne i sa resornog ministarstva. Dakle govorimo o jednom stubištu kojeg ne možemo obnovit već 12 godina koliko sam ja u politici, a da ne govorimo o nekim većim zahvatima što se tiče same kulturne baštine. Još ako se radi o kulturnoj baštini koja je kao takva okarakterizirana, a čini područje ne znam bivše vojne imovine itd., onda zaista ovoga možemo govoriti da se ne mičemo sa mrtve točke i da se radi na neki način o mrtvom kulturnom kapitalu koji bi mogao koristiti dakle i za razvoj nekakvih društvenih djelatnosti i društvenog blagostanja. Već sam pitala ministricu u samoj replici zbog čega nisu uvažene osnovne primjedbe Hrvatske komore arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata vezano za izmjenu članka odnosno dopunu članka 50 u postojećem stavku 4 i novim stavkom 5, koji bi se odnosio na provedbu javnih arhitektonsko urbanističkih natječaja kao najuspješnije metode zaštite i očuvanja nepokretne kulturne baštine. Ministrica je odgovorila da su razmišljali ali međutim da zbog transparentnosti to nisu bili u mogućnosti prihvatiti. Mi naravno zalažemo se za transparentnost međutim vrlo je jasno da je provedba javno arhitektonskih urbanističkih natječaja najuspješnija metoda zaštite i očuvanja nepokretne kulturne baštine te da je takav stav usklađen i sa svjetskim i europskim deklaracijama te poveljama koje čine civilizacijski krug kojem kojem RH želi i treba pripadati, a još k tome nam je vrlo sporno da je to i usvojeno na javnom savjetovanju i da se zapravo ono što je usvojeno na javnom savjetovanju nije ispoštovalo pa je ta dopuna članka onda išla na sjednicu Vlade bez dijela prethodno usvojenih prijedloga kroz postupak e-savjetovanja, čime možemo reć se zapravo povrijedio Zakon o pravu na pristup informacija i kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i u potpuno smo suglasni sa sa strukovnim udrugama koji su nas zatražili kao resorne odbore, jedan od njih je odbor za prostorno koji se nije sazvao mislim posljednjih 8 mjeseci ako se ne varam, možda i više, koje traže izmjenu nacrta prijedloga Zakona o zaštiti i očuvanje kulturnih dobara upravo sukladno tim njihovim prethodno utvrđenim i usvojenim zajedničkim stavovima stručne zajednice i izrađivača zakona, a sve kako bi osigurali standard upravljanja procesima sukladan europskim vrijednostima te kako bi se osigurao transparentan i stručan model upravljanja prostorom kroz provedbu javnih arhitektonsko urbanističkih natječaja. Sada ću se osvrnuti kroz samo e-savjetovanje i kroz članke zakona te preko 200 komentara koji su pristigli na samo e-savjetovanje. Mi kao klub SDP-a se sa dobrim dijelom, moram reći njih slažemo. Neke smatramo možda tako neću baš reći rigoroznima ali da će već ovako postavljenu zaštitu i očuvanje kulturnih dobara još dodatno otežati te da neće doći do nikakvih društvenih i javnih investicija što se tiče zaštite i očuvanje samih kulturnih dobara pa s njima i nismo suglasni. Ono što prvo smatramo jest apsolutno da neće bit moguće implementirati konzervatorske podloge u prostorne planove bez usuglašavanja ovog zakona sa Zakonom o prostornom uređenju te smo mišljenja da kroz niz stavaka zakona zapravo nije ovaj zakon usklađen sa ostalim zakonskim propisima koji da tako kažemo bi trebao biti. Primjerice dakle pri njegovom oblikovanju nije se smio zanemariti, nisu se smjele zanemariti nedavne izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i postoji zaista niz članaka i stavaka ovog zakonskog prijedloga nije, nije usklađen niti ocjena stanja obrazloženja samog zakona, a kamoli ovoga zakonski članci i stavke zakona. Primjerice posebno je to kontradiktorno kod samih konzervatorskih podloga. Primjerice ako se potreba za implementacijom već izrađene konzervatorske podloge pojavi tijekom izrade prostornog plana procedura će se pazite morati vratiti nekoliko koraka unatrag. Dakle, opet će morati ići nova odluka o izradi, ponovit će se javna rasprava i zapravo to bi se trebalo odvijati u nekakvim paralelnim procesima što ovaj zakon ne omogućuje kao takvo i naravno da tu treba pronaći rješenje za situacije u kojima konzervatorske podloge neće biti izrađene prije početka izrade novih ili izmjena postojećih prostornih planova te ih se neće biti moći koristiti kao stručnu osnovu za izradu tih prostornih planova kao takvih. To je vezano ajmo reći na općenito. Ono što također smatramo da treba uvažiti to je prijedlog koji je dalo Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske. Tu se jak naglasak u ovom prijedlogu zakona daje na rad konzervatorskih odjela. Svjedoci smo evo ja mogu reći na primjeru Istre da zaista imamo manjak konzervatora koji ne mogu pokriti cijelo to jedno geografsko područje ili

na to rješenje ma pričam i premalo preko godinu dana, a da ne govorim ako primjerice imate energetsku obnovu višestambenih zgrada koja je vezana za ili kuća koja je vezana za EU fondove i onda čekate odobrenje konzervatora ili odnosno suglasnost na potvrdu glavnog projekta za obnovu fasade ili ugradnju jednostavno ti rokovi s onim rokovima koji će bit propisani kroz same pozive iz EU fondova, a s obzirom na broj zaposlenih konzervatora koji u posljednje vrijeme stalno opada, dakle on ne raste nego opada, jednostavno nije realan. I smatramo da se tu također trebalo osigurati, da su se kad se već ovakav zakonski prijedlog donosio koji zaista daje naglasak na pojačani rad i djelovanje same konzervatorske službe. Međutim, smatramo da ono što je na papiru jednostavno neće pratiti ono što je praksi. Povući ću stvarno slobodno paralelu ne znam s radom Državnog inspektorata kojima se u nizu zakonskih prijedloga bespravne gradnje itd. također stavio naglasak na njih, a sredstva u proračunu financijska koja su osigurana jednostavno ne prate rad na terenu i bojimo se da će se to ovdje također dogoditi što se tiče samih konzervatora za koje smatramo da također treba omogućit im stalno ulaganje u njihovo stručno, znanstveno usavršavanje zbog obima i opsega posla koji obavljaju i to naravno da nije moguće te da se treba dodatno zaposliti kadar koji će na tim područjima i djelovati. Ono što također smatramo da treba jasno odrediti kako će se zapravo definirati što je konzervatorska podloga. U obrazloženju jednog dijela zakona stoji da je to stručna podloga, onda u samom članku zakona ne stoji, mislim da taj dio trebate ovoga malo pobliže definirati da bi se jasno znalo što će konzervatorska podloga predstavljati prilikom donošenja prostornih planova kao primarno, a i za sve ostale stavke i članke zakona koji se definiraju. Dalje, također treba reći da nije uspostavljen mehanizam prelaska vlasništva kulturnog dobra niti su uređena prava interesi vlasnika kulturnog dobra ovim zakonom bi tu trebalo, da tu može doći do možebitnih problema budući da ovaj zakon ne razlikuje kulturna dobra po vlasništvu i da se to možda trebalo i definirati i da bi se kao takvo trebalo i regulirati jer zapravo to postaje jako veliko neregulirano područje koje vodi u pravnu nesigurnost već kao takvu, a sam zakon nije niti donesen. Također smatramo da treba uvažiti prijedlog Hrvatske komore arhitekata koji napominju da je u pojmove potrebno dodati pojam kulturnog dobra lokalnog značaja i evidentiranog kulturnog dobra. To ne smatra samo Hrvatska komora arhitekata nego je to naveo cijeli niz stručnjaka i smatramo da je to jako bitno kao i da je potrebno propitati trajanje privremene zaštite u samom zakonskom prijedlogu kao takvom. Također što se tiče same terminologije smatramo da nisu jasno definirani npr. posebni uvjeti, stručni nadzor, kontaktna zona i budući da su paradoksalni sa drugim zakonima i podzakonskim propisima, pravilnicima npr. Zakonom o gradnji te da se trebaju ujednačiti sa svim ostalim zakonskim propisima kao takvima. Što se tiče vrste kulturnih dobara potrebno je jasno uskladiti Članak 10. i Članak 5. te razlučiti što je pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro, a što je kulturno-povijesna cjelina. Već i bez ovog zakonskog prijedloga danas zaista je to područje koje proizvodi opet nekakvu da kažemo pravnu nesigurnost i svakodnevno se jedinice lokalne samouprave susreću s ovom problematikom definiranja te smatramo da bi ovim zakonskim prijedlogom to trebalo jasnije definirati. Što se tiče dijela vezano za utvrđivanje statusa kulturnog dobra tu smatramo da se treba jasnije definirati na što se odnosi arheološka građa starija od 100 godina i opće zbog čega je samo da tako kažem arheološka građa starija od 100 godina istaknuta, a nije i ova ostala. Taj dio moram priznat da nam uopće nije jasan kao niti dio osim dakle vezano za arheološku građu stariju od 100 godina nije nam niti jasno zbog čega je vezano za utvrđivanje status kulturnih dobara navedeno da u stavku 1. zapravo nema drugih nepokretnih kulturnih dobara osim građevina i drugih materijalnih ostataka iz razdoblja hrvatskih narodnih vladara od 9. do 12. stoljeća. Mislim nisam povjesničar ali ovdje se radi velika diskriminacija i distinkcija i uopće mi nije jasno zbog čega ovoga bi baš to moralo biti iz razdoblja hrvatskih narodnih vladara od 9. do 12. stoljeća, a sa mnom vidim i s nama su se složili i Arheološki muzej Istre, razne strukovne udruge i udruženja i naveli možebitan, kao možebitan problem. Dalje, vezano za utvrđivanje statusa kulturnog dobra, također smatramo da bi bilo potrebno omogućiti jedinicama lokalne odnosno regionalne samouprave na čijem se području kulturno dobro nalazi da odluka im sama o proglašenju statusa kulturnog dobra koje donosi ministarstvo im bude dostavljena, da li papirnato ili u elektronskom obliku, a sve radi lakšeg praćenja, posebno radi pravovremenog očitovanja na doneseni akt. U prvom smislu tu mislimo na predloženi obuhvat zaštite jer ne znam zbog čega bi sama jedinica lokalne i regionalne se morala složiti dekretom, s onim što je ministarstvo kao takvo donijelo i tu apsolutno podržavamo stav grada Pule kao JLS koji je tražio da se pravovremeno sam akt odnosno odluka o proglašenju statusa kulturnog dobra koje donosi ministarstvo. Također smatramo da umjesto odluke vezano za utvrđivanje statusa kulturnog dobra treba zapravo stajati rješenje budući da bi stranka morala, ima pravo na žalbu, a na odluku stranka nema pravo na žalbu, čime zapravo se i krše njena prava nevezano dal se radi o fizičkoj, pravnoj osobi, jedinicama lokalne ili regionalne samouprave. Zaključno, smatramo da ovaj zakonski prijedlog ide u dobrom smjeru, međutim da uopće još nije usklađen sa svim ostalim zakonskim propisima i podzakonskim propisima koji se vežu na njega kao takvoga. Gđa. Marija Selak Raspudić, Klub zastupnika Mosta. Dozvolite mi uvodno jednu političku digresiju prije, prije nego što pređem na sam meritum. Dosta sam vremena kroz ovaj mandat provela u HS i iskustvo me poučilo da u pravilu Gordan Jandroković predsjedava u situacijama glasovanja i u situacijama kada je na redu, dnevnom redu neka bitna točka oko kojeg je HDZ da to kolokvijalno kažem, malo frka. S obzirom da je Gordan Jandroković danas ostao na cijelom ovom uvodnom dijelu za pretpostaviti je dvije stvari. Prvo je da je HDZ oko afere s gđom. Obuljen Koržinek i sa svima onima što se trenutno događa oko Geodezije, Ministarstva kulture, javnih nabava i svega ostalog, itekako frka, a druga je da su svjesni da postoji još štošta što bi moglo isplivati, a još nije, zbog čega je tu i ključni zaštitnik, prekidač i usmjeritelj rasprave iz pozicije autoriteta Gordan Jandroković danas predsjedao uvodnim dijelom ove točke dnevnog reda. strahovalo se ili se očekivalo da bi mogle isplivati još neke informacije gdje bi onda metodom autoriteta i pritiska se moglo djelovati na te saborske zastupnike koji bi to učinili. Danas to nije bio slučaj jer se oporba očito iscrpla u prethodnoj raspravi, no čini se da su pred nama zbog svega navedenoga itekako uzbudljivi dani u pogledu afere Ministarstva kulture i da ćemo se još nagledati koječega. Nakon te političke digresije htjela bi se konkretno osvrnuti na ovaj zakonski prijedlog. U tom smislu moj prigovor prije svega ide na čl. 17.. Što se tiče čl. 17. radi se o tome da proglašenje nečega kulturnim dobrom donosi Ministarstvo kulture i čl. 16., ispričavam se. Oni imaju stručnjake koji bi to mogli procijeniti, bit će propisani neki kriteriji, ali uvijek postoji margina diskrecije. Kad se ta odluka donese ona se ne dostavlja osobnom dostavom vlasniku novoproglašenog kulturnog dobra nego je tu propisano da se dostava obavlja samo samo objavom na mrežnim stranicama ministarstva, a odluka se smatra dostavljenom nakon isteka 8 dana od objave. S obzirom da protiv odluke ministarstva postoji pravni lijek u vidu pokretanja upravnog spora pred upravnim sudom ovakav oblik dostave je neprihvatljiv. To posebno zato jer odluka da se nešto proglasi kulturnim dobrom za vlasnika tog dobra ima značaj ograničenja njegovih vlasničkih prava koja mu se jamče ustavom. Ograničenja vlasničkih prava mogu biti opravdana, posebno ako štitimo kulturnu baštinu jer je i ona sama po sebi vrijedno zaštićena ustavom, ali vlasnik svejedno mora imati učinkovito sredstvo pravne zaštite u onim slučajevima kada odluke ministarstva nisu opravdane. To ne znači samo da on mora imati pravo na pravnu zaštitu nego i da to pravo mora biti stvarno dostupno, o njemu mora biti neposredno obaviješten. Nije opravdano očekivati da će svi građani, fizičke ili pravne osobe, najmanje jednom tjedno surfati po internetskim stranicama Ministarstva kulture ne bi li upecali na vrijeme neku odluku da im se promijenio status neke stvari u njihovom vlasništvu. Ovo je vrlo izvjesno neustavna odredba koja k tome izlazi izvan okvira postupovnih pravila koja bi se morala primjenjivati kod ovakvih stvari, koja predstavljaju odlučivanje države o ograničenju nekih ustavom zajamčenih prava poput vlasništva. U tom smislu odredbu čl. 16., a i čl. 17. treba obavezno preurediti da se odluke ministarstva prvotno dostavljaju vlasnicima kulturnih dobara prema pravilima o osobnoj dostavi, a tek ako je takva dostava bila neuspješna ona se može obaviti objavom. To možemo npr. vidjeti na primjeru nekog čovjeka koji je danas kupio kuću koja nije zaštićena kao kulturno dobro, sutradan je zamislimo ministarstvo proglasi kulturnim dobrom, objavi to na web stranicama, čovjek to ne vidi i protekom rokova izgubi pravo osporavati odluku ministarstva. S obzirom da to direktno zadire u pravo vlasništva i da nije nužan ovakav način postupanja očekujemo da se u skladu sa ovom konstruktivnom primjedbom u drugom čitanju promjeni ova odredba na način da se zaštiti privatno vlasništvo naših građana na informaciju koja će im biti dostavljena jer se odnosi na njihovo vlasništvo, a ne da to bude jedna u velikoj mjeri možda i stručna ali ipak i politička i proizvoljna odluka jednog ministarstva. Što se tiče ostalih primjedbi koje su iznesene i u prethodnom govoru i u javnom savjetovanju, potpuno je nevjerojatno što se dogodilo u pogledu ovog zakona sa javnim e-savjetovanjem e-savjetovanjem i ta praksa nam nije prihvatljiva. Očekujemo da se primjedbe iznesene u javnom savjetovanju koja je jedan, možemo reći minimalan demokratski alat putem kojeg naši građani ali i stručna udruženja imaju priliku utjecati na zakonski okvir koji će im u budućnosti odrediti pravila njihovog posla ili života. Nužno takav okvir treba biti uvažavan od ministarstava, a pogotovo kad se radi o stručnim udruženjima jer u jednoj uređenoj državi ministarstva su tek glasnogovornik struke, a ne netko tko tu istu struku zaobilazi ili ignorira. Već smo prethodno imali problem sa Ministarstvom graditeljstva i krovnim udruženjima kada se radilo izmjene Zakona o obnovi i kada se također nije slušalo struku koje se okupljalo u velike savjete da bi se oni mahom i raspuštali i samo raspuštali zato što nisu bili uvažavani dok su istodobno služili kao Potemkinovo selo koje je trebalo prikazati da će se obnova i sve ono što će se u njoj odlučivati događati u skladu sa strukom. To nije dobra praksa i primjedbe koje su iznijele Hrvatska komora arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata, a koje se odnose i na način na koji bi se održavati javni arhitektonsko urbanistički natječaji kao najuspješnije metode zaštite i očuvanja nepokretne kulturne baštine i način na koji se općenito uvažava i provodi javno savjetovanje, sigurno treba uključiti u završni prijedlog zakona. Očekujemo da imamo civiliziranu državu u kojoj se struka poštuje i sluša, a ne povremeno iskorištava njezina imena da bi se provodile ostale prigodničarske političke odluke koje nisu uvijek u skladu sa interesom javnosti, pogotovo u ovako osjetljivim stvarima kao što je zaštita kulturnih dobara. Stoga se nadam da će se to promijeniti jednako kao i zaštita privatnog vlasništva ovom, za pretpostavit je neustavnom odredbom, koja je trenutno u ovom prijedlogu zakona izražena. Za kraj mogu samo izraziti nadu s obzirom na aktualne afere kojim je ovo ministarstvo opterećeno da one u budućnosti neće dovesti do toga da će se usporiti obnova kulturne baštine ili da ćemo zbog njih izgubiti europska sredstva koja su nam nužna za obnovu te iste baštine i da će se to sve na naša nacionalna sredstva i time ići direktno iz džepa naših građana, a sve zbog propusta odnosno osobne koristi nekih djelatnika ministarstva ili s njime povezanih i pod njihovom nadležnošću institucija. Hvala. Sada će Klub zastupnika Centra, Glasa i Stranke sa imenom i prezimenom dijeliti vrijeme ili će zastupnice dijelit vrijeme kluba. Prva će biti gospođa Mrak Taritaš, onda gospođa Puljak. Izvolite. Molim? Oprostite trenutak, samo trenutak. Da gospođa Mrak Taritaš, da pozdravimo učenice i učenike i nastavno osoblje Klasične gimnazije iz Zagreba. Jako nam je drago što ste s nama, hvala lijepa. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, danas imamo u prvom čitanju Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pa je dosta zgodno da su učenici Klasične gimnazije baš ovdje, ali zgodan moment. Naravno kad dolazi ministrica Obuljen Koržinek u ministarstvo da uvijek se onako nešto malo narogušimo i želimo na temu 3D snimke i svega ostalog ali moramo biti korektni. Za to imamo slobodne govore, za to imamo pressice i Bašćansku. Ovdje se moramo skoncentrirati na ono što je tema, a tema je ovaj zakon. Ovaj zakon je iz '99. godine i ono što ja uvijek imam potrebu da kad je nešto dobro da to tako i kažem i nemam tu nikakav problem. Nemam problem ni kad se s nečim ne slažem, mogu se svi drugi složiti, a ja se ne slažem da to jednako tako kažem. Ovom zakonu ste točno ono što ste uvodno i rekli napravili probali sve one stvari, situacije koje imate pročešljati, vidjeti da tamo gdje ste imali odredbe u zakonu a niste provodili nije se godinama provodilo. Dakle od '99. imamo bazičan zakon s nizom izmjena, napravili ste jednu ja bih rekla, higijenu svega toga i u skladu sa stvarnim stanjem kojeg je probali napraviti prijedlog zakona. Jednako tako ja zaista se moram složiti i reći nekoliko stvari koje mislim da treba naglasiti. Prvo izuzetno je važno da se kulturna baština koristi. Govorim o nepokretnim kulturnim dobrima, a vi danas da napravite novu zgradu sa novim stanovima, najbolju moguću nakon 5 godina kad idete useljavat morate promijeniti nešto to, sad zamislite kulturnu baštinu koja se godinama ne upotrebljava, na koju se godinama zaboravilo čak i kad se, kad skvoteri u nekim gradovima su koristili je bolje nego ne koristiti to u Hrvatskoj nije bio slučaj. Prema tome, to je izuzetno dobro. Jednako tako ja se mogu složit s jednom konstatacijom koju sam ja vidjela u praksi, a to je slijedeće. Da su u puno slučajeva konzervatori služili kao alibi. Dakle iza konzervatora se je skrivalo. Netko hoće nešto i sad kaže projektantu, umjesto da projektantu kojem dođete kažete, kaže gle uvjeti, kriteriji i ostali su ti ovakvi. Ne nego su se konzervatori služili ko alibi, što sigurno nije dobro. Ja inače zaista mislim da nam je zadatak svih koji se na, koji smo bili ili jesmo u tom poslu da nam je ovo obveza štiti kulturnu baštinu. malo možda biti i rigidni, nekad malo biti i konzervativniji nego što je jer ako ju nećemo štititi mi u postupku planiranja, projektiranja i ostalog neće ju štititi i koristiti niko. stvari se mijenjaju i u kontekstu tih stvari koje se mijenjaju mi moramo i zakonske odredbe i zakone promijeniti u kontekstu nekih novih materijala, nekih novih alata, nekih novih načina i ja to jednako tako moram priznati u jednom dijelu čitam i u ovom zakonu. da ukažem na neke stvari koje mi se čini koje mi se čine da bi bilo dobro između prvog i drugog čitanja promisliti i možda neke stvari promijeniti. Prvo ću se referirati na odredbu čl. 50., to vam je ona odredba prethodna konzervatorska, lokacijska obavijest, dakle ono što je do sad bio slučaj u stvarnosti vam je bilo da kad kad recimo odlučiš negdje nešto projektirat i sad uopće doznati sa aspekta konzervatora što je zaštićeno, kako je zaštićeno što je to vam je bilo otprilike moraš obaviti deset telefonska razgovora i imati na tri mjesta svoje ljude i sve ostalo. Izuzetno je važno u procesu projektiranja da su ti informacije sve moguće javno dostupne i da možeš dobiti na vrijeme nešto na što ćeš se pozivati tokom vremena. E tu dolazimo do ove odredbe odnosno ovaj st. 4. koji govori ono što je meni malo zasmetalo, a to je povjerenstvo. Ja inače od tih povjerenstva nekako dobivam ne osjećam se baš dobro i mislim da su ta povjerenstva, ja se jako dobro sjećam po putu koje sam radila mi smo imali ona povjerenstva na razini gradova su vam bili mi smo ih zvali povjerenstvo za lijepo, pa su onda ocjenjivali da li nešto može ili nešto ne može pa se onda to stvorilo u neke lobije, pa se znalo gle ako projektira neko ko je dobar s ovim onda će proć, ako projektira neko koji nije dobar s ovim onda neće proć. Meni se čini da bi možda valjalo razmisliti, ali to ćete vi vidjeti, mi imamo Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, dakle čl. 117. je propisano što to vijeće, dakle to već imamo … i to ću imati stalno, između ostalog to vijeće u čl. 117. kaže da ono može isto tako za pojedine slučajeve, dakle radi zadatke koje mu provjeri ministar kao i uvijek i raspravlja o složenim pitanjima, predlaže rješenja i ostalo. Meni se čini da bi možda trebalo napraviti vezu između ovog stavka dakle između ovog povjerenstva i vijeća da bi možda tu bio zapravo puno bolje rješenje i puno bolji ključ da napravite vezu između ovog povjerenstva koje će tu ocjenjivati i vijeće da bi to jer vijeće imate kao stalno tijelo, nek dođe na vijeće, nek vijeće još jednom ocijeni čini mi se da bi to bilo prihvatljivo. Želim se dotaknuti i imam potrebe dotaknuti se potrebe arhitektonsko-urbanističkih natječaja, ja osobno apsolutno imam stav da su arhitektonsko-urbanistički natječaji sušta potreba. Na temelju takvih natječaja su nastala dobra rješenja, ne samo u gradovima i u Hrvatskoj nego i u svijetu. Ja s zalažem i za anketne arhitektonsko-urbanističke natječaje čiji rezultat neće biti da se nešto radi nego čiji rezultat će biti da vi propitujete lokaciju i mogućnost lokacije. Ovo što je Ministarstvo graditeljstva izdalo jednu uputu vezano uz arhitektonsko-urbanističke natječaje obit će nam se o glavu. Ja znam što ste vi napravili, vi ste se išli ovdje uskladit s Ministarstvom graditeljstva, al to će nam se obit o glavu. Ja mislim da je nužnost provođenja natječaja, čak i da natječaji kad se odlučite odlučite da su pozivni, pa napravite pozivni pa pozovete natječaje samo nek uzmu iz grupe arhitekata koji imaju vaša odobrenja za nekakve radove. I tu ću napraviti samo jednu malu digresiju, a očito ću o ovim drugim temama kad ću u pojedinačnoj. Nedavno je u Gradu Zagrebu bio natječaj za jednu uglovnicu i bila su dva rada, jedan rad je bio skroz novi i moderan, a drugi rad je bio na temu reinterpretacije ja bih rekla, da mi je to … i sad je bila rasprava jedna dosta žestoka o tome za što su ljudi. I na kraju ja sam ju pratila dosta teško, nevažno zašto sam pratila teško to je sad drugi drugi par rukava, na kraju mi se čini da je pobijedila ona reinterpretacija. Ja kao arhitekt, ja se u životu nisam bavila arhitekturom, ali bavila sam se prostornim planiranjem, uvijek bih se odlučila za moderno rješenje jer arhitekti mi trebamo raditi alatima, znanjima i materijalima koje mi poznajemo, a ne iz nekog drugog vremena. Dakle, to je meni nekakav ulazni podatak koji je. Ali je zanimljivo kako su građani reagirali, a vi kroz arhitektonsko-urbanistički natječaj imate mogućnost i rasprave i sudjelovanja javnosti i pokazivanja i na kraju je neko odlučio se za neko od tih rješenja. Dakle, to što je Ministarstvo graditeljstva na jednom primjeru ima tome možda par mjeseci je dalo mišljenje o provođenju arhitektonsko-urbanističkih natječaja, ja apsolutno sam i danas sam stanovišta da u prostornim planovima mi moramo imati zone za koje si obavezno provođenje natječaja, zone za koje ćete raditi anketni natječaj prije nego što ćete privoditi namjeni, a jednako tako sam apsolutno mišljenja da je dobro kad u neku jezgru staru radite nešto novo, neću govoriti o neboderu u Zagrebu koji je izazvao prijepore koji danas, neću govoriti o zgradi Željpoha koji je imao godinama se o tome raspravljalo i o Muzičkoj akademiji o kojoj se danas raspravlja zbog kvalitete, ne zbog izričaja i volumena, ali mora se raspravljati i mora o tome i apsolutno mislim da mi moramo štititi da arhitektonsko-urbanistički natječaj bi morao biti tu, a to ćemo sada vidjeti što će se dalje dogoditi. Htjela sam govoriti o još dvije teme, al ću to ostaviti za pojedinačnu raspravu, a to je odnos općina i gradova i komunalnog reda i ministarstva tema je inspekcije nadzora i ostalo, mislim da su to još jednako tako ima puno važnih tema, ali mi

poštovane kolegice i kolege ja ću nastaviti samo kratko malo o ovoj temi koju sam otvorila u replici. Dakle, ovo pred nama je zakon očuvanju kulturnih dobara, zakon koji nosi zaista evo veliku odgovornost u zaštiti našeg i nasljeđa, identiteta i kao što je ministrica rekla nakon, nakon ovog trenutnog zakona u primjeni njegovoj dugogodišnjoj došlo je je li do potrebe za ažuriranjem da se prebroje dakle prednosti i nedostaci u njegovoj primjeni i rezultat je ovaj novi zakon pred nama. Dakle, ovdje je i ministrica prikazala, dakle niz izmjena koje ciljaju na pojednostavljenje procedura, smanjivanje je li birokracije i birokratskih prepreka i to je nešto šta općenito u principu uvijek podržavamo. Međutim, evo jesu li sve izmjene i ta ubrzavanja procesa uvijek i u interesu zaštite je li jesu li dobre ili moramo se nekad zapitati i po kojoj cijeni se rade. Dakle, ona odredba koju sam spominjala u trenutnom zakonu, je li poglavlje cijelo koje je ukinuto i nema ga ovdje u ovom zakonu to je odredba koja je zahtijevala prethodno odobrenje za obavljanje djelatnosti u nepokretnim kulturnim dobrima čime se na prvi pogled olakšava poslovanje, dakle jedno odobrenje manje. Međutim, nije li ta odredba ili obveza predstavljala i ključnu zaštitu pogotovo u mjestima, u gradovima koji imaju posebno je li spomenike nulte kategorije i međunarodnu baštinu. Dakle, što nam znači ta eliminacija obveze konzervatora da izdaju prethodna odobrenja ili prava inspektora da zabrane radove koji su provedeni bez takvih odobrenja. Na neki način ovdje se otvara prostor za djelatnosti koje mogu nepovratno narušiti integritet naših kulturno povijesnih cjelina. Ministrica je ovdje u odgovoru na repliku rekli ste da je li da se, da je ovo svjesno napravljeno da to nije posao konzervatora, dakle nekakva filozofija iza ovih izmjena znači da konzervatori više ne bi trebali biti ti koji se s time bave. Dakle, a ostaje nejasno tko bi se trebao s time baviti. jedinica lokalne samouprave ne znam grad, županija, odjel za urbanizam? Urbanisti i prostorni planovi se bave namjenama je li nešto stambeno ili poslovno, ali djelatnošću unutar toga dosad su je li konzervatori davali odobrenje na djelatnost unutar, unutar tih jedinica. Dakle, ako konzervatori koji su stručni, stručnjaci zaduženi za zaštitu našeg kulturnog nasljeđa više nemaju ovlast ili obvezu to raditi ili intervenirati, dakle tko će osigurati da se kulturna dobra ne pretvore u visoko komercijalizirane prostore koji gube svoju autentičnu vrijednost? Dakle, evo već smo svjedoci kako se naši gradovi mogu slobodno reći i pod budnim okom konzervatora koji su dosad imali te ovlasti spriječiti takve promjene sve više pretvaraju je li ove povijesne cjeline, povijesne jezgre nam se pretvaraju fast foodove i komercijalne prostorije koje narušavaju kulturni identitet. Sada evo kažem po ovom zakonu od konzervatora se očekuje da se povuku, da više ne obavljaju tu dužnost kako su činili dosada ili možda je je to jedna od onih stvari koje i nisu činili iako im je u zakonu bila obveza. Dakle, čini nam se da ovaj zakon osim rekla je ministrica dakle ne diže, ne dodaje nikakve nove ovlasti ali na neki način smanjuje, čini nam se da smanjuje razinu zaštite naših kulturnih dobara i na neki način stavlja, stvara i nekakav pravni vakuum u kojem nije jasno tko će, kako i s kojim resursima štititi naše kulturno naslijeđe u ovom dijelu. Dakle, možda će se prebaciti ta odgovornost na neke jedinice koje nemaju resursa, nisu toliko stručne da mogu djelovati na taj način. Dakle, evo još jedanput pozivam da razmotrimo taj dio implikacije tog zakona i da na neki način to poboljšamo ili možda ostavimo ono što je u trenutnom zakonu definiramo,

zapravo postalo jasno zašto se na izradi zakona, bilo kojih zakona nema dovoljno otvorenosti da se prihvate dobro argumentirani prijedlozi struke. I eto sada imamo u ovaj prijedlog Zakona o zaštiti kulturnih dobara koji je kao što smo već razgovarali u javnoj raspravi dobio primjedbe kako od Hrvatske komore arhitekata tako i od Udruženja hrvatskih arhitekata i lako je provjerljivo da su izmjene Članka 50. koje su upravo te udruge dale prihvaćen u javnoj raspravi, piše prihvaća se. Međutim, ovdje sada pred nama tih izmjena nema, ostalo je kao što je bio prijedlog koji je dan u javnu raspravu. I naravno da se bez obzira na objašnjenja uvažene ministrice koja su nedovoljna postavlja pitanje zašto čemu onda javna rasprava uopće i čemu naznaka prihvaća se i nije li se usaglašavanje s drugim ministarstvima kao što ste dali objašnjenje i zakonima o kojima ste već govorili trebalo obaviti prije odgovora prihvaća se u javnoj raspravi. I zašto se u konačnici ipak obmanjuje zainteresirana javnost i zapravo izigrava javna rasprava. Obje udruge i Hrvatska komora arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata pisali su i Odboru za zakonodavstvo i Odboru za prostorno uređenje, graditeljstvo i Povjereniku za informiranje. Sa žalošću i negodovanjem moram konstatirati da Odbor za prostorno prostorno uređenje i graditeljstvo nije uopće imao sjednicu na kojoj bi mogao raspravljati o ovom prijedlogu zakona i nije mogao raspravljati naravno ni o tom dopisu udruga niti komentirati situaciju. Zanimalo bi nas što je rekao Odbor za zakonodavstvo i nadamo se reakciji Povjerenika za informiranje. Uz činjenicu da se ipak obmanulo zainteresiranu javnost svakako treba naglasiti da su prihvaćeni, a u realitetu zapravo odbačeni prijedlozi regulirali provedbu javno urbanističko-arhitektonskih natječaja u slučaju građenja novih građevina ili drugih zahvata u prostoru na lokacijama od posebnog značaja unutar kulturno-povijesne cjeline ili posebnog značaj unutar kontaktne zone, dakle uz samu granicu s kulturno-povijesnom cjelinom. U ovom prijedlogu, dakle zakona nema javno-urbanističkih, urbanističko-arhitektonskih natječaja. Ali naravno to nije jedini slučaj koji anulira natječaje. Struka se digla na noge i u jesen prošle godine kada je izdana odluka nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i Državne imovine koju je uputilo jedinicama lokalne samouprave. tumači način provođenja arhitektonsko-urbanističkih natječaja planiranih prostornim planovima Republike Hrvatske. Zakon o prostornom uređenju je već nedovoljno kvalitetan jer se u bitnome ograničava implementacija arhitektonsko-urbanističkih natječaja, a uputom ministarstva od prošle jeseni taj opseg je dodatno sužen. Sve arhitektonske urbanističke udruge uz Arhitektonski fakultet u gradu Zagrebu i Institut za povijest umjetnosti, svi oni zajedno pisali su otvoreno pismo premijeru Plenkoviću o problemu sa natječajima, javnim natječajima arhitektonsko-urbanističkim. Koliko je javnosti poznato do sada odgovor nisu dobili. Možda bismo mogli reći da je odgovor i u ovom zakonu u kojem se arhitektonsko-urbanistički natječaji ne spominju. Ipak treba ponoviti da su urbanističko-arhitektonski natječaji, evo citiram pismo urbanista i arhitekata prepoznati u svijetu kao najbolja metoda kojim se kroz pozitivnu konkurenciju omogućava odabir najkvalitetnijeg planskog ili projektnog rješenja za zahvat u prostoru ili za pojedinačnu zgradu. Postupak je to u kojem stručnjaci okupljeni u ocjenjivački sud odabiru najkvalitetnije idejno rješenje između svih ponuđenih uz poštivanje anonimnosti natječaja. Projektni natječaj ujedno je i provjerena metoda kojom se potiču istraživanja, razvoj i inovacije i sve je to preduvjet osiguranja transparentnog i održivog procesa upravljanja prostorom kao osnove očuvanja nepokretne kulturne baštine i povijesnih urbanih cjelina kojima Republika Hrvatska obiluje. Važno je također naglasiti činjenicu da su javni arhitektonski i urbanistički natječaji u Hrvatskoj tradicija duga preko 150 godina i njome su oblikovani ključni zahvati u prostoru kojeg mi danas baštinimo i kojim se ponosimo. Sada se vidimo iz ovog prijedloga zakona izbacuju natječaji i to na način protivan Zakonu o pravu na pristup informacijama i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih akata i propisa. Ali usuđujem se reći nadasve protivno javnom interesu. Zakoni koji isključuju javne urbanističko-arhitektonske natječaje vode sigurno prema degradaciji prostora i kvalitete života hrvatskih građana. Republika Hrvatska se time isključuje iz svih aktualnih europskih i globalnih procesa osiguranja preduvjeta za održivu budućnost. Republika Hrvatska kao i vi gospođo ministrice snažno podupire inicijative novog europskog bauhosa kao središnjeg pokreta u provedbi ciljeva europskog zelenog plana a koji zagovara upravo arhitektonsko-urbanističke natječaje kao jedan od alata u ostvarenju zajedničkih europskih vrijednosti koje spajaju znanost, tehnologiju i inženjerstvo sa kulturom i umjetnošću. Zbog svega navedenog, ali i svih drugih argumenata koje su dale udruge arhitekata i urbanista snažno se zalažemo da se to drugog čitanja vrati već prihvaćeni članak 50. stavak 4. koji je izmijenjen i dodan je stavak 5. iz javnog savjetovanja o obavezi provođenja javnih urbanističko-arhitektonskih natječaja. Potrebno je također naglasiti da Zakonom o prostornom uređenju nije propisana obaveza izrade urbanističkog plana uređenja za područja registriranih kulturno-povijesnih cjelina. Urbanisti i arhitekti upozoravaju da je za implementaciju u prostorne planove nužno propisivanje i izrada urbanističkog plana uređenja detaljnosti izrade primjerene kulturno-povijesnim cjelinama, te da se urbanistički planovi uređenja za kulturno-povijesne cjeline moraju izrađivati u paralelnom procesu sa svim sektorskim podlogama pa tako naravno i konzervatorskom podlogom odnosno da konzervatorske podloge nije moguće samo ugraditi u prostorne planove bez cjelovitog sagledavanja svih sastavnica prostora od strane prostornih planera. Kako bi se omogućila implementacija konzervatorskih podloga u prostorne planove, potrebno je usuglašavanje sa Zakonom o prostornom uređenju. Proces zaštite i očuvanja kulturnih dobara mora biti koncipiran na sveobuhvatan način i treba ga se provoditi integralno zajedno s planiranjem prostora. Jedino takav cjeloviti pristup može osigurati unapređenje stanja kulturnih dobara i bolju provedbu mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara što naravno predstavlja i ciljeve koji su naglašeni i u samom nacrtu prijedloga ovog zakona. Dakle da bi se doseglo te ciljeve potrebno je do drugog čitanja, rekli bismo neizostavno provesti novo i ponovno savjetovanje s udrugama arhitekata i urbanista kako bi se došlo do optimalnih zakonskih rješenja. Smatramo mudrim da se odgodilo preuzimanje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode Grada Zagreba do 1.01.2026. godine u čl. 135. Smatramo da je centralizacija u suprotnosti s Vladinom mjerom decentralizacije te reformom provedenom 2020. kada su se poslovi državne uprave povjerili županijama s obrazloženjem bržeg, učinkovitijeg i kvalitetnijeg pružanja usluga s naglaskom na bolju dostupnost građanima pri čemu je baš grad Zagreb istaknut kao dobar primjer obavljanja povjerenih poslova te je predstavljen kao učinkovit model obavljanja tih poslova. Znamo svi ali ponovimo još jednom centralizacija nije u skladu s ustavnim odredbama koje propisuju da prilikom zakonskom uređenja te dodjeljivanja poslova od lokalnog i područnog ili regionalnog djelovanja, prednost trebaju imati tijela tijela koja su najbliža građanima. Također Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi naglasak stavlja na snaženje lokalne samouprave. Smatramo da se interes cjelovite zaštite kulturne baštine tj. jedinstvenost konzervatorske službe na cijelom teritoriju RH postiže dobrim zakonima, uputama Ministarstva kulture i organiziranom i učinkovitom inspekcijskom službom. Svakako ponavljam pozdravljamo odgađanje te odluke i vidimo u tome mogućnost ponovnog sagledavanja svih parametara i okolnosti kako bi se donijela odluka u najboljem interesu kako zaštite kulturnih dobara tako i građana i javnog interesa. I na kraju dobila sam jedno pitanje iz Karlovca s molbom da se u ovoj raspravi to pitanje postavi vama uvažena ministrice. Pa kažu karlovačka Zvijezda se uništava pregrubim građevinskim radovima. To je zona zaštićene kulturne baštine sa 8 pojedinačno zaštićenih objekata. Radovi su proizveli statičke štete na zgradama, dvije obitelji su morale iseliti uključujući i nedavno konstruktivno obnovljenu zgradu u koju su se trebali useliti paradoksalno konzervatori. Sve se to dešava kroz vrijeme u kojem se konzervatori nisu ni oglasili, ni jednom. Dok se baština urušava. Kad pojedinac obični mijenja prozorske klupčice onda skoče na noge istog trena. Sada kada se doslovce sve ruši uslijed gradskog projekta, sada šute. Da li bi po zakonu trebali reagirati kada dolazi do oštećenja zaštićenih objekata. Nadam se da ćete imati priliku odgovori na pitanje iz Karlovca. Zahvaljujem. u ime predlagateljice gospođa ministrica Nina Obuljen Koržinek. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Iako ja imam običaj izlazi za govornicu, ovaj put nisam namjeravala ali mislim da bi bilo korektno na ovo direktno pitanje. Iako sam ga ranije već odgovorila, očito niste bili pažljivi kad sam o tome govorila, međutim mislim da ne bi bilo dobro da ovo sa karlovačkom Zvijezdom ostane neodgovoreno, a to je nekako na tragu i ove teme oko toga za što su nadležni konzervatori i skrivanje iza konzervatora pa kad onda nešto je recimo neka građevinska dozvola izdana sukladno prostornom planu ali se svima nama ne sviđa onda mislimo da su to trebali spriječit konzervatori ili kad imamo problem sa implementacijom komunalnog reda pa nemamo snage ili znanja to implementirat, onda bi trebali valjda konzervatori skidat tende i bavit se klima uređajima. Ovdje u ovom konkretnom slučaju, ovo je isključivo nadzor onih koji provode zakone o građenju. Dakle konzervatori u trenutku kad se ishodi dokumentacija bilo za pojedinačnu neku zgradu ili za neki infrastrukturni objekt, u skladu sa svojim nadležnostima daju mišljenje o tome što se smije ili što se ne smije u odnosu na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Međutim ako netko izvodeći građevinske radove radove napravi nešto zbog čega dolazi do određene štete, onda postoje tijela koja to moraju utvrditi. Koliko je meni poznato, a tražila sam očitovanje od pročelnice, prije nekoliko dana je u Karlovcu o tome održana i tematska sjednica gradskog vijeća ili ovako, neki je javni forum bio. Na tom formu su bili prisutni predstavnici konzervatorskog odjela s velikim žaljenjem smo vidjeli da je oštećena i zgrada koja koja je obnavljanja dakle, konstrukcijska obnova je provođenja, provođena nakon potresa, međutim zaista nadzor nad provođenjem radova i postupanjima onih koji sudjeluju, dakle tu su izvođači, tu je nadzorni inženjer i onda su to inspekcije ili je građevinska inspekcija ili je inspekcija zaštite na radu koja mora utvrditi je li se postupalo sukladno ishođenim dozvolama. To zaista nije nadležnost Ministarstva kulture i medija niti konzervatora. Hvala. Hvala i vama. Imate dvije replike, gospođa, ne, ne od tamo možete odgovoriti, hvala. Gospođa Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Poštovana ministrice došli smo odnosno vi ste sada u svom, vašem izlaganju se zapravo dotakli jedne teme koja mislim da je izuzetno važna, a to je nadležnost inspekcija. Nadležnost građevinske inspekcije odnosno nadležnost inspekcije s aspekta zaštite kulturne baštine. Ja ju tako zovem jer mislim da je to najispravnije moguće. Bilo je nebrojeni broj slučajeva gdje se zapravo jedna inspekcija micala drugoj ili je građevinska rekla pa ja ne bih išla van dok konzervatori odnosno Ja sam očekivala moram priznati kad su išle inspekcije sve u inspektorat da će ići i inspekcija iz vašeg ministarstva tamo, ona nije išla, ona je ostala u nadležnosti vašeg ministarstva, čini mi se da ako je već bila odluka politička da inspekcije sve budu na hrpi da bude i to, ali tu dolazimo do tog jednog zapravo prijepora gdje staju konzervatori, a znamo gdje staju ako dobro pročitamo zakon, a gdje zapravo počinju građevinska inspekcija ili konzervatorska… …/Upadica Furio Radin: Hvala./… … odnosno kad utvrdi nešto građevinska dalje mora postupati. Hvala lijepo. **Radin, Furio Hvala vam na ovom komentaru, da međutim ono gdje mi, mi se zaista trudimo, a mislim da je to dobro i precizno definirano i u ovom zakonu, djelokrug rada inspekcije za zaštitu kulturnih dobara vezati uz provedbu našeg ovog temeljnog zakona i postupanja konzervatorskih službi odnosno postupanja ili odstupanja u odnosu na ono što je propisalo Ministarstvo kulture i medija kroz aktivnosti nadležnih konzervatorskih odjela. Dakle, mi ne možemo ulaziti u one segmente za koje nismo stručni i nismo nadležni. Dakle, nadzor nad samom kvalitetom, recimo ne znam zna se dogoditi nažalost da padne skela na kulturnom, sa zgrade koja je kulturno dobro. Tu nema šta raditi naša inspekcija, pala je skela to je sigurnost gradilišta bez obzira jel kulturno dobro ili nije.

i jasno mi je da postoje granice u nadležnosti. Međutim, ne možete mi reći da kad vidite da nešto propada, da se nešto uništava da nemate neku moć da kažete stani malo nemoj to raditi jer ova tamo inspekcija nije odradila svoj dio posla. Znamo svi i vi i ja i cijela ova tu ovdje svita da inspektorat ne odrađuje svoj posao. To je rekao na kraju krajeva i glavni inspektor. Da nema dovoljno ljudi, da ljudi ne izlaze na teren i da ne pišu rješenja. I sad kad vidite da nešto propada, da se nešto uništava, pa dajte pokrenite nešto da se barem to zaustavi dok se ne naprave oni uvjeti koji trebaju biti da se to više ne uništava. Prije ste mi odgovorili ovoga na moju repliku na isti način. Nisam vam htio dizati povredu Poslovnika, ali postojati neki način da se to ne uništi jer će se to uništiti, a nakon toga više nemamo ništa. Nina (HDZ)** Hvala. Gospodine zastupniče ako vas ja dobro razumijem kad nešto propada to je zbog nečinjenja, kad se uništava to je zbog činjenja. Kad nešto propada zbog nečinjenja ovaj zakon propisuje kome se mogu nametnuti mjere zaštite da nešto počne činiti da ne bi propadalo. Kada se zbog činjenja događaju štete tamo gdje smo mi nadležni, ako smo rekli recimo ne smijete otvarati otvor na zgradi, a netko sup… suprotno konzervatorskim uvjetima otvara npr. vrata ili prozor onda naša inspekcija postupa, ali ako se radi o zaštiti na radu o nadzoru nadzornih inženjera, o specifičnostima vezano uz Zakon o građenju onda to provodi građevinska inspekcija. Mi nemamo nikakvih problema sa nadležnosti i dobro se razumijemo. Jedno s čim imamo problem to su izvršenja i to priznajem da imamo problem i nadam se da ćemo ga donošenjem ovog zakona bolje riješiti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Krstulović Opara, Klub zastupnika HDZ-a. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo ministrice sa suradnicima, evo ga imamo pred sobom jedan zakon koji će u potpunosti promijeniti zakon koji je donesen 1999. i koji je to mogu iz prve ruke kazat jer sam 8, 9 godina radio kao konzervator u mom rodnom gradu i izravno radio sa ovim zakonom koji je stvarao dosta poteškoća i tražio je veliku kreativnost kod mojih kolega i kod pročelnika koji su u stalnome kontaktu i to je ono što stalno želim naglasiti sa službom, sa središnjom službom u Zagrebu ujednačavali kriterije i donosili za hrvatsku baštinu, hrvatski prostor najkvalitetnije, najkvalitetnija rješenja. Sva ta dostignuća su stavljena u ovaj zakon. Ovaj zakon je definitivno jedan iskorak prema naprijed. To smo uostalom imali prigodu čuti i od svih sugovornika danas ovdje neovisno o svojoj poziciji. Bilo je tu nekoliko iskakanja koji su nužno htjeli ovaj, ovu kvalitetnu raspravu povezati sa nekim drugim pričama, ali su se ponovno vratili u meritum stvari i zbog toga je dobro. Ja zahvaljujem svim kolegama i vjerujem da zbog otvorenosti i načina dosadašnjeg rada i donošenja cijelog niza kvalitetnih zakona iz područja kulture i medija će i gospođa ministrica prihvatiti veliki dio ovih primjedbi i prijedloga koji su došli sa strane i oporbe i ljudi iz pozicije, a kako bi ovaj zakon učinili kvalitetniji. To sve skupa govori o svjesnosti svih nas da je kulturna baština puno više od običnog kulturnog dobra kako se on ovdje naziva. Znate kod nas još postoji onaj sentiment kada smo kulturnu baštinu nazivali spomenicima kulture i onda se pred dvadesetak godina dogodio taj obrat i spomenici kulture dakle nešto sakrosanktno nedodirljivo je promijenilo svoj karakter, ušlo je i i pojmovno u segment kulturnog dobra, a dobro se odmah može kvantificirati svojom vrijednošću. Kako ćete vi kvantificirati jedan starohrvatski antički i arheološki lokalitet novcem, zbog toga je potreban kvalitetan zakon. Ta kvantifikacija je zapravo nemoguća, nju mogu jedino napraviti stručni ljudi kroz alate koje donosi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. jedna vrijedna struka, veliki broj ljudi koji su i povjesničari umjetnosti, i arhitekti i etnolozi, i arheolozi koji su se posvetili da bi čuvali svoju baštinu, a ovim dokumentom ministarstvo im dodatno daje na važnosti. Ja sam neobično sretan što sam uspio u ovome zakonu pročitati cijeli niz afirmativnih točaka koji će konzervatorskoj struci prečesto podcijenjenoj struci od strane politike ili od strane neodgovorne politike, od strane nezajažljivih investitora, ali i građana koji ne razumiju što im zapravo konzervator hoće reći, doveli su napravili su jednu nepotrebnu stigmu nad tim vrijedim ljudima koji su se posvetili. Pazite imate arhitekta koji može plaću konzervatora u konzervatorskome društvu zaraditi u jednom danu, a imate arhitekta koji radi strpljivo za relativno mali novac jedan veliki posao. Zašto? Jer ga krasi ljubav. E kako sada tu ljubav uokviriti u jedan dokument. Ja sam siguran da smo na dobrome tragu i na tome vam čestitam. Naime, prije svega vi ćete vidjet ako budete čitali ovaj zakon pozornije, a vjerujem da će on biti i još dodatno usavršen do prvog čitanja da je unesen cijeli niz elemenata u ovaj zakon koji dodatno pojednostavljuje i objašnjava građanstvu što je zapravo konzervatorski kriterij. Sama činjenica gospođo ministrice koju ste danas nekoliko puta naglasili da se uvodi nužnost podloga u 60 zaštićenih cjelina je, neko će reći kakve to ima veze s ovim što govorim, pa evo reći ću vam, to će postati ta podloga će postati sastavni dio prostornog plana te općine, tog grada, te županije. To postaje ključni dokument u kojima politika neće reć ha oni konzervatori mi ne daju ili će neko u ministarstvu ili odjelu za davanje građevinskih dozvola reć, a vidite tamo su konzervatori nemamo pojma šta oni hoće oni obično gnjave i onda to izaziva kod investitora, građanina ili onog velikog investitora jedan ozbiljno podozrenje, a samu struku konzervatorsku devalvira. Kada podloge koje će raditi konzervatori postanu sastavni dio planske dokumentacije, bit će sve jasno. One objavljene vrlo jasno daju sva pravila, dodatno uče građane koji će čitati taj dokument što baštine u kakvim prostorima žive i kakva kulturna dobra koriste. Tada sa ovim, ponavljam, iznimno vrijednim dostignućima u ovome zakonu, mi dodatno ne samo ne samo afirmiramo ovu struku nego i učimo ljude vrijednosti koju baštine. Isto tako se postiže dodatna transparentnost ovog zakona. Podsjetit ću da je Hrvatska zahvaljujući konzervatorskoj struci i ljudima u Ministarstvu kulture zadnjih 20 godina napravila nevjerojatne iskorake upravo u valoriziranju kulturnih dobara. 10 materijalnih kulturnih cjelina upisanih pod UNESKO-ovom zaštitom, sve skupa 31 sa nematerijalnim kulturnim dobrima, to je postignuće Ministarstva kulture, prije svega Bože Biškupića i njegova dva mandata, državne tajnice i brojnih ljudi koji su ga naslijedili. Što to sve skupa govori? Ljudi su zadovoljni, sretni što mogu baštiniti ta kulturna dobra materijalna ili nematerijalna. Naravno da ta zadovoljstvo vuče za sobom i odgovornosti, e te odgovornosti sada postaju sve jasnije i plastičnije kroz primjenu ovoga zakona. I zato sam i rekao podloge koje će biti nužne, nužni dio prostornih planova su jedan od najkvalitetnijih alata. Uvodi se i novi element koji je u konzervatorskoj struci itekako bio poznat, a koji se zadnjih nekoliko godina posebno se o njemu brine na razini UNESCO-a i struke, svjetske struke, a to su kontaktne i buffer zone koje će također imati svoja vrlo jasna pravila. Svima je jasno i kada bude neko htio kupiti bilo kakvu nekretninu u buffer zoni znat će s čime se suočava, neće ga dočekat hladan tuš u neznanju, kako je netko danas ovdje kazao, to jamči ovaj zakon, dodatna transparentnost. Imali smo ovdje jednu repliku odnosno jednu reakciju i nerazumijevanje gospođe koja je eto bila jako protiv nekih stavki, a to je da se više ne donosi rješenje o statusu kulturnoga dobra koje je predviđalo upravni postupak. Ajde vi meni sada recite, imate prekrasnu staru kamenu kuću u povijesnoj jezgri jednoga naselja i imate 26, 30, pet nasljednika od kojih je dva u Australiji i vi ih morate izvijestit. Dokle on ne bude pronađen i dok ne zaprimi rješenje o registriranju njegovog kulturnog dobra, kulturnim dobrom ta registracija neće moći biti pravovažna. Moram kazat konzervatori nisu niti katastar niti zemljišnik, a nisu bome niti bilježnici i zbog toga je na najbolji mogući način ta stavka maknuta i dovedena je odluka kao institut kojim se proglašava kulturno dobro na osnovu ozbiljnih promišljanja valorizacije i cijelog mehanizma koji nikako ne može biti protivan interesu kulturnog dobra, a neće biti niti protivan interesu vlasnika, ali će mu dati nekakva nova zaduženja koja mu ne bi trebala biti problem. Naravno da se vlasnik može zaštititi povlačenjem upravnog spora bilo kada, ali post festum jer upravo ovaj problem je nama konzervatorima dok smo radili taj posao bio ozbiljni problem. Imate napravljeni cijeli niz elaborata koji ne mogu biti nikako provedene zbog toga jer jedan od vlasnika nije primio rješenje, a ne možemo ga naći i sad bi jedan konzervator trebao tražiti u Norveškoj nasljednika te kuće. Dok ga on ne primi nemate zaštitu i zbog toga podržavam ovu promjenu nasuprot onih koji kažu da je to suzdržavanje, da je to smanjivanje prava vlasništva kako smo to imali prigodu ovdje čuti. Ovaj zakon jasno u zakonu navodi sve mjere, imate ih popisanih 30-ak i sve pojmove tako da dodatnih zabuna ne bi trebalo biti. Ističem i novo poglavlje o zaštiti kulturnih dobara u izvanrednim okolnostima. Na žalost okolnosti zadnjih nekoliko godina su nas naučile da taj, to područje dodatno razradimo. Također se potpuno jasno propisuju procedure kako postupati sa ugroženim kulturnim dobrima u izvanrednim okolnostima i ono što je najvažnije ujednačuju se kriteriji između službi. Kroz cijeli niz elemenata koje ovdje spominjemo pa tako i Gradski zavod za zaštitu spomenika i prirode u Zagrebu postaje sastavni dio cijele konzervatorske službe. Pazite samo kako se zvao taj, taj odjel u Zagrebu, zaštita spomenika i prirode. Potpuno jedan stari naziv koje ni u jednom trenutku onemogućivao stručnjake, vrijedne ljude u tome zavodu da odrađuju najkvalitetnije moguće svoje posao. Ali nije normalno da u državi imate jednu struku koja je podijeljena na dva segmenta segmenta i dobro je da se ona integrira. Time se podižu dodatno standardi u kvalitetnom obavljanju posla na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara. Dopustite mi sada da kažem nekoliko prijedloga. Ako ne budem imao vremena to ću kazati kasnije u svojoj pojedinačnoj raspravi ali sam siguran da bismo u čl. 20, a zbog ukidanja bivšeg čl. 34 u kojem se jasno kaže kako se zaštićuje namjena jednog kvalitetnog prostora, ne korištenje nego namjena jedne apoteke, jedne crkve, jedne knjižnice koja u kontinuitetu radi, da se u čl. 20 u st. 1 uvrsti riječ i namjena. O tome ćemo vjerujem kroz amandman ili kroz ovaj prijedlog staviti. Isto tako molim da se povede računa o slijedećem. Pravo prvokupa po čl. 87 govorim isto kao, iz vlastitog iskustva i kao konzervator ali i kao bivši gradonačelnik. Nevjerojatno je koliko su Hrvati i investitori bili spretni u traženju rupa u zakonu. I onda bi po zakonskoj osnovi po pravu prvokupa kad bi se namjerili na kupnju neke nekretnine, oni moraju prijaviti kupnju sa tom cijenom nadležnome mjerodavnome tijelu ili županiji ili gradu ili državi i roku od 30 dana moraju dobit odgovor. Kada oni šalju te zahtjeve? U doba interregnuma, u doba izbora, u doba konstituiranja vijeća i šta se dogodi. Klizne ti nekretnina koju bi inače grad, država otkupila. Molim povedite računa o tome jer se i u ovome gradu Splitu između dva mandata moja dva prethodnika dogodilo to da se po zakonu prodala povijesna knjižara na Pjaci Morpurgo. Te stvari vjerujem da se sa boljim poboljšicama ovdje mogu spriječit. Ima ovdje još nekih stvari koje bi volio i kao arheolog kazat. Naime, lijepo ste kazali da je u čl. 75 opet ojačano ono na čemu smo zajedno radili, a to je da smo omogućili da podrumi Dioklecijanove palače unatoč tome što su ispod katastarskih čestica na gornjoj razini, mogu postati izdvojene vlasništvo države, a ne biti okomicom pripisane u vlasništvo vlasnika onih gornjih kuća pa tako i za sve arheološke lokalitete, jer tu je jasno izrečeno da je takav arheološki lokalitet odnosno cjelina, vlasništvo RH. Volio bih da se naglasi u onom segmentu u kojem se bavimo sa arheologijom, koji mu na lijepi način govorite kako se čuva, kome se zabranjuje istraživanje, detektorima itd. dakle di se štiti arheologija da se glasno i jasno kaže da su arheološki nalazi vlasništvo RH. Da, da to bude jasno rečeno. To je dobro da stoji i iz pedagoških razloga, znam o čemu govorim. Cijeli niz je drugih kvalitetnih prijedloga koje vjerujem da ćemo imat prigodu kasnije, razdvojit. Htio bih samo kazati još, ne želeći se raspravljati s kolegama. Pozdravljam prijedloge gospođe Mrak Taritaš, vi siguran sam da ima tu jako dobrih prijedloga koji će biti prihvaćeni osobito po pitanju spajanja ili suradnje između povjerenstva i Hrvatskog vijeća za kulturna dobra. Mislim da je to jedan dobar trenutak i ne želim debatirati s drugim kolegama ali ću reći slijedeće. Ova stavka u kojemu konzervatori više neće biti dežurne budale, oprostite na izrazu. Kod neodlučnih gradskih ili županijskih vlasti u kojemu će morat, u kojem su do sada oni bili odgovorni jer je netko otvorio kockarnicu na mjestu gdje se nekome ne sviđa. Pa imaš vlast u gradu, imaš vlast u županiji, izvoli brini o tome. To nije posao konzervatora i dobro da je to ukinuto nasuprot kolegice koja kaže da je to loše. Ne, konzervatori rade svoj posao, štite kulturno dobro, a što će se raditi u kojem prostoru i što će netko prenamijeniti unutar svog prostora to je posao nekih drugih službi, ne konzervatorske službe. Podržavam dakle ovu, ovu stvar kao izuzetnu kvalitetnu, kvalitetno i hrabro rješenje koje služi i decentralizaciji. I završno ima vrlo kratko, osnažili ste konzervatorsku službu područnih konzularnih službi, područnih konzervatorskih odjela te istih ispostava. Time se ujednačavaju kriteriji, osnažuje se služba i vraća se dignitet toj službi na koju trebamo bit ponosni. Hvala vam lijepa. vama. Gospođa Ivana Posavec Krivec, ispred Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege, ministrice sa ravnateljicom i ravnateljem. Danas raspravljamo o prijedlogu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara to je jedan pozitivan zakon koji ima puno pluseva o kojima bismo trebali danas razgovarati, no tužno je da o tom zakonu zapravo danas raspravljamo u nekakvim grčevitim okolnostima dnevno-političkih natpisa u novinama i da ni na ovom zakonu to nismo mogli to nismo mogli izbjeći. U svakom slučaju ja ću pokušati kroz ovu raspravu zapravo uopće ne ulaziti u taj segment nego se koliko je to god moguće držati materije koja je danas na dnevnome redu. Stoga ću reći u ime kluba Socijaldemokrata da je da se nakon gotovo 20 godina pojavljuje novi Prijedlog zakona o kulturnim dobrima. Znači sad više ne govorimo samo o 20 godina već govorimo i o drugom stoljeću i potpuno je jasno da u tim okolnostima u kojima danas raspravljamo postoje novi elementi zbog kojih bi zakon trebalo da bi trebalo uzeti u obzir sve ono što se u tim godinama promijenilo, da bi trebalo uzeti u obzir nove materijale, nove razvojne metode, nove metode u građevini, u konzerviranju itd. i da to u svakom slučaju jest nešto što treba podržati. treba podržati i naglasak na struku, treba podržati daljnju zaštitu kulturnih dobara u Republici Hrvatskoj. Nisam sigurna bez obzira na nakanu ovoga zakona i na sve ono što on predviđa kao pozitivne pomake koliko će to zapravo biti dovoljno riješiti samo jednim zakonskim aktom. Kao što sam i u samoj replici iznijela malo me je strah svih mogućih kapaciteta ne samo u središtu Ministarstva kulture već na terenu u Hrvatskoj, jer nisam sigurna ministrice da vi sa sigurnošću možete baš svugdje dati ruku u vatru da se postupa i prema sadašnjim propisima jer zasigurno ima nekakvih prostora u kojima su ljudi na terenu već pronašli određene rupe u zakonu i gdje vladaju neki drugi zakoni, neću reći zakoni kapitala i velikih sredstava pa se neke stvari tumači na ovaj ili na onaj način. Na žalost to je činjenično stanje, toga smo svi svjesni, to smo svi prošli u Republici Hrvatskoj, to čitamo u medijima i imamo niz sudski sporova koji o takvim stvarima govore. Znači ne govorimo samo o devastaciji kulturnih ne govorimo samo o devastaciji urbanog prostora, ne govorimo samo o devastaciji arhitektonskog prostora i zapravo prostora koji su zaštićeni već govorimo i o tome da je vrlo teško kada se nešto u prostoru intervenira to ukloniti i vratiti u prvobitno stanje. I zato nije čudno da danas ovdje kolege nekoliko puta opetovano se vraćaju na radove koji se sada događaju u Karlovcu. Imali smo situacije gdje nam se u jezgrama urbanih sredina koje su pod zaštitom kao kulturne cjeline događale razne devastacije u prostoru gdje se je dogodilo da su te građevinske dozvole ili rješenja o gradnji zapravo zaobišla neke konzervatorske urede i da zapravo ta rješenja nisu bila u potpunosti evidentna ili potpuno jasna. Moglo ih se tumačiti dvojako. Pa evo neću neću ja puno o toj temi duljiti. Dat ću samo jedan primjer jednog velikog hotela u Crikvenici. Mislim da su svi upoznati sa tim slučajem. Tamo negdje još 2016. pa do danas se raspravlja o tome na koji način su određene visine visine same građevine koja bi smjela ili ne bi smjela biti izgrađena na tom prostoru, što su rekli konzervatori od kuda su krenuli, na koji način je to u građevinskom, u samom postupku dobivanja ishođenja glavnog projekta i građevinske dozvole zapravo bilo Što je nulta kvota i od kuda se zapravo mjeri i na koji način se definira 7 katova da li je to po svega 2 metra između katova ili dolazimo do više od 3 metra. Vi vjerojatno znate o kojem slučaju govorim. Dakle, to ljudi vide, ljudi vide na terenu da ima različitih postupanja u različitim sredinama i da na žalost unatoč vrijednim ljudima, unatoč vrlo stručnim ljudima koji rade u određenim ispostavama konzervatorskih službi ima i onih situacija kada govorimo o kukolju, kada govorimo o ljudima koji su na neki način ja ću sada reći možebitno i korumpirani da nešto rade u drugačijem smjeru. sve ovo što ste vi predvidjeli u zakonu da bude jednostavnije, da bude brže, da bude ujednačenije to je nešto što ćemo uvijek podržati, što ćemo pohvaliti i iza čega ćemo stati. Mi bismo voljeli kada bi i vidimo da zapravo pokušavate naći i alate kojima bi se na neki način stvari koje se ne čine dobro i koje u prostoru ne odgovaraju stvarnome stanju na neki način i sankcionirale. Mislimo da treba dati jaču snagu i veći prostor samom inspekcijskom sektoru i zapravo cijeloj toj priči stvarne zaštite, da treba uvijek zaustaviti radove ako bude bilo kakvih sumnji. kada kolega Opara govori o arheološkim nalazištima ona moraju imati uistinu posebni status u Republici Hrvatskoj, ne samo ona na kopnu već i ona u podmorju, jer to je jednako stvar koju ne smijemo dozvoliti da se devastira i koja mora ostati kulturno dobro. Kada govorimo općenito o kulturnom dobru onda smo svi mi uvijek ponosni i volimo govoriti kako je Hrvatska prepoznatljiva upravo u tim vrijednim kulturnim cjelinama, o vrijednim prostorima, o vrijednim središtima posebno uz dalmatinsku obalu i na otocima koji sada jesu u funkciji turizma, koji jesu u funkciji razvoja, koji jesu u funkciji gospodarstva i tu bi trebalo po našem mišljenju staviti dodatno težište upravo na one prostore koji postižu maksimalne cijene u kvadratnim metrima gdje svi na oko vidimo da dolazi ipak do devastacije određenih prostora, da dolazi do množenja kvadratnih metara koji prelaze u funkciju turizma, da dolazi do nekakvih radnji i i intervencija u prostoru koje tamo ne pripadaju i koje zapravo smanjuju i narušavaju te naše vrijedne kulturne cjeline. Što za Hrvatsku znači biti upisana na listu UNESCO-a mislim da ne trebamo govoriti jer mislim da ako idemo po kvadratnom kilometru ili po broju stanovnika da smo u samom vrhu svjetskih, broja svjetskih upisnih nematerijalnih i materijalnih dobara na listu i znamo što znači kada se uopće procedura prolazi koliko je teško dokazati i proći sve ono da dokažemo autohtonost i stvarnu pripadnost takvim cjelinama da budu pod zaštitom. I mislim da je naša obveza generacijska ili svaka druga da to zaštitimo i da to, da iza nas da to još dodatno unaprijedimo i onda zapravo kada vi govorite onako pa na neki način i kako bi rekla malo i docirate da nije sada ovdje mjesto Ministarstva kulture da brine o tendama, da brine o klimama, da brine, netko mora o tome brinuti. Dakle, ako je uočeno da lokalne jedinice nemaju kapacitet da zaštite određene sredine i od toga onda po nama netko treba biti iznad tko će imati određenu mogućnost djelovati, pa i da onda te jedinice lokalne samouprave dobe upozorenje, ne pojedini možda izvođači radova, ne pojedini investitori nego upravo oni koji su takvu devastaciju dozvolili jer sve to u konačnici je devastacija prostora onoga što je u Hrvatskoj najvrijednije. Mi nemamo veće vrednote u Hrvatskog od našeg prostora i naših ljudi. Dakle, zadaća nam je to zaštititi. Zadaća nam je to zaštititi kroz svaki akt naći ujednačene modele na, na kojima će jednako vrijediti prostor i u Dubrovniku, prostor i u Zagorju, prostor i u Čakovcu i u starom gradu Varaždinu. Znači da se oni koji ga trebaju štititi ponašaju po istim pravilima bez obzira, bez obzira iz koje da li političke opcije, da li nekog drugog opredjeljenja dolaze. Znači ne bi smjelo biti nikakvih, a nažalost i to se je događalo popusta reći ću tako za prostore koji su nam od interesa jer u njima imamo kolegice i kolege koji eventualno obnašaju vlast i gdje bi možda na neki način malo trebalo pogodovati investitoru koji će sutra, prekosutra otvoriti značajan broj radnih mjesta ili dovesti neki veliki hotel koji će eto tako stršati u prostoru, a zapravo će u konačnici nakon tog kratkotrajnog rješenja od zapošljavanja možda stranih radnika devastirati isključivo prostor. Dakle, ovo je prvo čitanje ovog zakona, na tragu onih prijedloga koje su kolegice ovdje izrekle i kolege i mi se priklanjamo. Isto tako ono što je rekla Udruga arhitekata mislimo da je silno bitno koji smo bili u jedinicama lokalne samouprave i koji smo pokušavali provoditi urbanističke natječaje za dobivanje urbanističkih rješenja znamo koliko je to teško, cjelovito, slojevito, dugotrajno, znamo na koje prepreke nailazimo. Bilo bi nam drago da se takvi postupci usklađuju, da imamo vertikalnu usklađenost. Znači da se točno u istom trenutku mogu umrežiti svi oni koji trebaju dati određene odgovore kako bi u nekakvom realnom, realnom okviru i realnim rokovima dobili sva potrebna rješenja i sve potrebne dozvole za kvalitetnu gradnju koja je u skladu ne samo sa očuvanjem kulturnih dobara nego i sa cjelovitošću arhitektonske i urbane U tom smislu mi ćemo ovom zakonu naravno dati zeleno svjetlo nadajući se da ćete uvažiti i niz ovih prijedloga koji idu dalje, da ćete imati dovoljno snage unutar Vlade RH da osnažite kapacitete Ministarstva kulture i medija, da zadržite kvalitetne ljudi koji znaju svoj posao i da se definira koliko nam određenih konzervatora još treba da ih školujemo, da ih obrazujemo i da ih upoznamo sa procedurama i da zapravo zaštitimo ono malo što nam je ostalo od prostora kako bi ljudi ostali i našli ovdje svoju, svoju budućnost bilo, bilo u turizmu, bilo u nekim drugim granama koje znače napredak. Hvala. Hvala. Gospodin Hrvoje Zekanović započinje sa pojedinačnim raspravama u mjeri u kojoj je ovdje, nema ga. Da, kažu mi da imamo stanku od 5 minuta radi video streaminga. Gospodin Zekanović ne nema ga, pa onda gubi pravo, a ovaj ali stanka ne gubi pravo, stanka ima pravo da se odvija. Izvolite, do, do 15 i 55 ajde, 9 minuta.